Ante (HDZ)** Prvo točka za danas kak je najavljeno je - Prijedlog Nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske do 2026. godine Podnositelj izvješća je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 6. Zakona o protuminskom djelovanju. Raspravu su proveli Odbor za obranu, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Žarko Katić, izvolite.

Poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Nacionalni program protuminskoga djelovanje Republike Hrvatske do 2026. godine koji se nalazi pred vama predstavlja viziju i strateške ciljeve protuminskog djelovanja Republike Hrvatske za razdoblje do 1. ožujka 2026. Zagađenost minama odnosno minski problem u Republici Hrvatskoj uzrokuje niz gospodarskih, razvojnih, ekoloških i socijalnih poremećaja, te sigurnosnih problema na područjima gdje su se vodila ratna djelovanja. Nacionalni program protuminskog djelovanja proizlazi iz obveza proisteklih iz relevantnih međunarodnih ugovora posebice Otavske konvencije, Konvencije o kaznenom streljivu, te Konvencije o zabrani ili ograničenju uporabe određenog konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom. Slijedom Otavske konvencije Republika Hrvatska ima obvezu do 1. ožujka 2026. godine uništiti sve protu pješačke mine na miniranim područjima. Obveza uništenja postojećih zaliha kazetnog streljiva sukladno Konvenciji o kazetnom streljivu obavljena je u srpnju 2018. godine, dok je obveza čišćenja i razminiranja područja zagađenih kazetnim streljivom izvršena do zadanog roka, a to je bio 1. kolovoza 2020. godine. U pogledu procjene minski sumnjivog područja prve, načelne procjene iznio je 1996. godine Centar Ujedinjenih naroda za protuminsko djelovanje temeljem kojih je ocijenjeno da minski sumnji prostor iznosi 13000 km2 km2 s milijun postavljenih protu pješačkih i protu oklopnih mina. Dakle, to bi onda iznosilo četvrtinu ukupnog hrvatskog kopnenog teritorija. Aktivnostima protuminskog djelovanja, općim izvidom, tehničkim izvidom i samim razminiranjem od svog osnutka Hrvatski centar za razminiranje od '98. do 2004. godine, a sukladno donesenim standardnim operativnim postupcima HCR je, dakle rekonstrukcijom minskih polja i svih dostupnih podataka o miniranju u našoj zemlji izvršio obilježavanje cjelokupnog minski sumnjivog prostora Republike Hrvatske, prostora općina i gradova zahvaćenih ratnim djelovanjima i minskim problemima koje je bilo označeno sa tablama minske opasnosti i tada je bilo postavljeno preko 17000 komada tabli temeljem kojih je 2005. godine definiran minski sumnjivi prostor iznosio 1174 km kvadratna, dakle 2005. godine. U razdoblju od 1998. do konca prošle godine minski sumnjivi prostor je smanjen za 1712 km2, razminirano je 780 km2 km2 minski sumnjivog prostora, a metodama i tehničkog izvida isključeno je još preko 931 kilometar kvadratni. Ukupno je pronađeno, deaktivirano ili uništeno 87 tisuća 33 protupješačke i protuoklopne mine, 207 neeksplodiranih ubojnih sredstava odnosno eksplozivnih ostataka rata. ogroman posao koji je dosada obavljen je RH od '98. do 2022. godine koštao više od 7,4 milijarde kuna odnosno milijardu eura. najgori, najgore posljedice miniranja i rat, usred ratnih djelovanja se odnose na stanovništvo na naše građane tako je od 1996. godine jer u ovim ratnim godinama je, su ti podaci bili još naravno gori ali možda manje precizni, ali od '96. godine do danas je evidentirano 607 žrtava mina od kojih su 204 smrtno stradale. Od tih 607 138 je pirotehničara, a od ovih 204 stradala su, 38 je, 204 smrtno stradala, a 38 je pirotehničara. Dakle, 38 pirotehničara je smrtno stradalo obavljajući svoj odgovoran posao. Među njima nažalost, među svim ovim žrtvama civilnim bilo je i 31 stradala osoba od čega 6 smrtno koji su bili mlađi od 18 godina dakle djeca. Minski sumnjiv prostor je 1. siječnja ove godine iznosio ukupno 170 kilometara minski sumnjivog prostora evidentirano u minsko, u informacijskom sustavu MUP-a, a 20,3 kilometra kvadratna u vojno, su vojne lokacije odnosno objekti Ministarstva obrane RH. Zajedničkim aktivnostima protuminskog djelovanja općeg izvida pirotehničara, izvidnika MUP-a i službenika MORH-a minski sumnjiv prostor u nadležnosti MORH-a smanjen je proteklih godina posebice kad je riječ o Vojnom poligonu Eugen Kvaternik za 9,2 kilometra kvadratna i dakle on trenutno kao što sam rekao iznosi 20,3 Ukupan minski sumnjiv prostor obilježen je trenutno kako se on smanjuje sa 6 tisuća 255 tabli odnosno oznaka minske opasnosti, a sve se to nalazi unutar 28 gradova još uvijek i 6 županija. Ovoj velikoj još uvijek opasnosti, dakle minskoj opasnosti izloženo je oko 4,7% ukupnog broja stanovništva RH. Taj problem Taj problem posebno je velik odnosno ostao je još u Ličko-senjskoj županiji, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Splitsko-dalmatinskoj gdje su najveće površine minski sumnjivog prostora, a zatim u Osječko-baranjskoj, Šibensko-kninskoj koje se planiraju razminirati u ovoj 2023. godini. Podsjetit ću da je prošle godine '22. u potpunosti minske opasnosti oslobođena Požeško-slavonska županija, a godinu ranije 2021. Zadarska. Najveći dio ili udio u minski sumnjivom prostoru čine brdsko planinske i šumske površine sa preko 98% 98% minski sumnjivog prostora, a preostali dio otpada na poljoprivredne i ostale površine. Tko će obaviti ovako još značajan ovaj posao koji nam je preostao, a ostale su evo kao što vidimo svega 3 godine? Pa to su oni koji su i dosad vrijedno i odgovorno radili svoj posao. U RH naime je akreditirano 40 ovlaštenih pravnih osoba za poslove razminiranja te oni i MUP raspolažu sa 397 pirotehničara, 108 voditelja radilišta i 67 pomoćnih djelatnika. Za detekciju mina, na raspolaganju je 104 psa i 43 stroja za pripremu površine. Nakon ovih općih podataka o razminiranju jučer i danas okrećemo se naravno ovim programom, nacionalnim programom ovoj budućnosti neposredno pred nama i još jednom ponavljam dakle ciljevima programa planira se do 1. ožujka 2026. u potpunosti ukloniti minsku opasnost s područja RH, održavati i unapređivati obilježenost cjelokupnost minski sumnjivog prostora oznakama koje ukazuju na minsku opasnost, dalje informirati i provoditi program edukacije cjelokupnog stanovništva na minski sumnjivom području, posebice i djece i mladih. Nastaviti pružati skrb i rehabilitaciju stradalima od mina i eksplozivnih ostataka rata te poticati izvoz hrvatskih vještina, znanja i iskustva i opreme koja se razvila za ovo vrijeme za protuminsko djelovanje. Dakle, do 2026. planira se smanjiti ukupnu površinu minsko sumnjivog prostora, dakle u potpunosti očistiti minski sumnjiv prostor i mine u njemu. Za razminiranje preostalog minski sumnjivog prostora potrebno je još oko 240 milijuna eura otprilike 80 milijuna eura godišnje. Osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu, a u sklopu programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje od '21. – '27. osigurana su dodatna financijska sredstva dostatna za razminiranje minski sumnjivog područja, koja iznose trenutno 129 milijuna 411 tisuća eura iz ovog programa. Razminiranje vojnih lokacija i građevina provodit će postrojbe Oružanih snaga RH prema posebnom planu Ministarstva obrane pri čemu je potrebno osigurati u Državnom proračunu RH prema projekcijama za ovu i slijedeću godinu iznos u visini 28 milijuna eura. Kao podloga za planiranje financijskih sredstava primijenjena je prosječna cijena razminiranja za 2023. i '24. u iznosu od 8,5 kuna po metru kvadratnom, a za 2025. od 9 kuna po metru kvadratnom bez PDV-a. Znači od 1,41 euro do 1,49 eura. Poštovane zastupnice i zastupnici dopustite da na kraju još jednom ukažem na i u sklopu nedavnog minskog incidenta, a i svemu ovome što smo ovih proteklih poslijeratnih 27 skoro 28 godina doživjeli, da dakle da naglasim učinkovitost protuminskog djelovanja važnost protuminskog djelovanja posebice za one skupine koje se kreću u blizini minski sumnjivog područja npr. lovci, planinari, izletnici. Njima poručujem poštujte oznake koje upozoravaju na minsku opasnost i ne ulazite u opasna područja. Opasnost od mina još uvijek nažalost još uvijek postoji, dakle na nešto manje od 170 kilometara kvadratnih teritorija RH je pod recimo tako pod navodnicima, upravljanjem ili civilnih ili vojnih vlasti. vlasti. RH će u okviru protuminskog djelovanja prvenstveno uložiti daljnje napore te sva raspoloživa ljudska i financijska sredstva kako bi se cjelokupno državno područje u potpunosti učinilo slobodnim od mina i eksplozivnih ostataka rata u zadanom roku. Pritom će aktivno i postojano se angažirati i u drugim područjima protuminskog djelovanja, posebice pomoći minskim žrtvama, edukacijom minske opasnosti kao i međunarodnoj suradnji. Protuminsko djelovanje RH i u budućem razdoblju temeljit će se na snažno izgrađenom nacionalnom vlasništvu, učinkovitoj uporabi raspoloživih resursa uključujući primjenu najnovijih metodologija, partnerstvu, koordinaciji te redovitom dijalogu između svih relevantnih dionika. Jednako tako temeljem Nacionalnog programa protuminskog djelovanja poticat će se transparentnost i razmjena visoko kvalitetnih i točnih informacija te će se poticati snažni i održivi nacionalni sustavi upravljanja informacijama. Hrvatski sustav protuminskog djelovanja nastavlja aktivno i neumorno raditi na ublažavanju posljedica minske zagađenosti kao i stvaranju uvjetima u kojima će svaki njezin građanin i posjetitelj moći kretati se i živjeti sigurno i bez osjećaja straha od mina koji je već i predugo trajao. Hvala vam na vašoj pozornosti. **Sanader, Ante (HDZ)** Evo, imamo nekoliko replika. Prva je poštovani zastupnik Ivan Kirin. poštovani tajniče, granica između Republike Srpske Krajine i Hrvatske je bila 923 kilometra duga, dakle u području te granice bilo je rekli bismo posijano oko milijun i 500 tisuća nagaznih mina i eksplozivnih naprava. Ovog trenutka danas cca je nerazminirano u Hrvatskoj 150 sa procjenjuje se 13 tisuća 36 mina. To obuhvaća 6 županija, 29 gradova i općina i tu je postavljeno adekvatne oznake upozorenja. Da li će Hrvatska ikada biti razminirana? Ja mislim i apsolutno 100% nikada, mada se ulaže veliki napor i velika sredstva u razminiravanje. Sjećam se

Hvala lijepa. Poštovani gospodine zastupniče Hrvatska je bila strašno posijana minama tijekom rata i obrane od velikosrpske agresije u našoj zemlji. Brojke su ipak manje, ako, ako su, nego što ste vi rekli ako sam dobro čuo vaše podatke, ali one su bile zaista strašne. Sve ovo što smo dosad učinili daje nam za pravo tvrditi da ćemo RH razminirati do ožujka 2026. godine. To nije lako još je ogroman komad puta pred nama, ali mislim da ga možemo sadašnjim iskustvom, znanjem i sredstvima uspješno obaviti. Međutim, uvijek će biti neodgovornih pojedinaca koji su minsko eksplozivna sredstva ili drugo oružje neodgovorno bacili negdje u prirodu i nikad ne možemo jamčiti da se u nekoj Gromači neće naći takav eksplozivni ostatak rata, ali apeliramo na sve građane da to ne čine, da oružje i minsko eksplozivna sredstva vrate bez sankcija policiji. Taj projekt je otvoren i dan danas. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. Slijedeća replika poštovani zastupnik Marin Miletić. Državni tajniče ovim putem prvo želim se zahvaliti svim našim pirotehničarima na svemu što rade jer je to izrazito težak, zahtjevan i izrazito opasan posao. No, moje pitanje vama je HEP je naručio razminiranje površina, onih površina oko svojih hidroelektrana za koje je Hrvatski centar za razminiranje rekao da tu nema nikakvih opasnosti. E sad zanima me, imamo Hrvatski centar dakle za razminiranje koji kaže da tu nema opasnosti od mina, a onda imamo HEP koji direktnom pogodbom sa nekim svojim tvrtkama npr. s nekim privatnim i ovakvim i onakvim je li heksogenima troši ogroman novac poreznih obveznika za ta konkretna područja. E sad me zanima, državni tajniče ne želim stvarno bit sarkastičan, izbijam sarkazam kad bih htio biti ironičan rekao bih nećemo valjda završit kao opet ono oko farbanja ofarbanih tunela, al me zanima imate li mehanizme da spriječite evo korupciju i nepotizam i oko ovoga oko čega stvarno ne bi trebalo biti svih loših radnji. Poštovani g. zastupniče. Ovaj minski problem je već dovoljno sam po sebi težak i ozbiljan da ga naravno ne bismo trebali nekim drugim potezima još više otežavati njegovo rješavanje. HRC bilo prije kao samostalna pravna osoba ili sada u sklopu je MUP ono tijelo kojem se treba prijaviti svaki sumnjivi prostor. Događalo se i vjerojatno će se dogoditi još da se otkrije nekakvo minsko-eksplozivno sredstvo ili posumnja da ono negdje postoji ili će se opet nekakvi nacrti i njihovo postavljanje to još uvije moguće, ali Hrvatski centar razminiranje pravi i radi izvorno plan, on se predlaže ovdje i Vladi i Saboru za svaku godinu da se kako se točno zna što se može razminirati. Ne možete vi oko svoje kuće samostalnog razminirati, dakle trebate to prijaviti nadležnoj instituciji koja će onda

Evo poznato je i kao što ste naglasili da RH značajna sredstva ulaže u proces razminiranja tako i za Splitsko-dalmatinsku županiju 158 milijuna kuna kroz ovo proteklo razdoblje, nažalost ipak evo se dogodio jedan događaj prije nepunih 20 dana kada je jedan lovac stradao i sa samom prisebnošću pirotehničara, policije, Gorske službe spašavanja spašeno je da se ne dogodi i veća tragedija. To se dogodilo na Planini Vrdovu, sama granica sa BiH minski

Poštovani g. zastupniče. Evo ponovo upozoravamo građane da kad idu u područja koja još nisu očišćena od mina da pozorno prate postavljene table, da se drže sigurnih terena, ali uvijek je moguće naravno i događa se da netko ode u prostor koji je minski zagađen. Suradnja sa BiH je važna jer dobar nije samo to područje još je bilo još ima područja koja su minirana i sa jedne i sa druge strane granice, postoje suradnja sa BiH, ali tamo se taj posao obavlja sporije i trajat će sigurno puno dulje uklanjanje ovih opasnosti nego u RH. Stoga mislim da se prije svega trebamo osloniti na naše kapacitete, ali naravno i suradnju sa susjednom državom.

U ime kluba Hrvatskih suverenista tražimo stanku u trajanju od 10 minuta kao prije svega jedan apel svima, svima vama u Vladi, svima s druge strane kao solidarnost sa svim žrtvama minskog postavljanja i koji su zapravo direktna posljedica velikosrpske agresije na RH kako bi i danas osvijestili da je tijekom Domovinskog rata, posebno nakon rata u mirno doba sveukupno od mina ubijeno 600 osoba od čega samo u mirno doba više znači od 210. Šteta je nemjerljiva, ljudski životi nemaju cijene, a sve je to u vezi sa tom bezočnom okrutnom velikosrpskom agresijom, a danas mi hrvatski narod u miru smo već uložili uz pomoć mnogih dobrih ljudi, institucija izvan Hrvatske 7,5 milijardu kuna, znači milijardu eura, a još trebamo kako smo imali priliku čuti milijardu i po najmanje kuna da bi uopće i u nekakvim očekivanjima razminirali, ali nikad to neće bit potpuno čisto. sve skupa obvezuje, prije svega Vladu RH da u pregovorima o nekakvoj normalizaciji odnosa sa Republikom Srbijom obavezno jedan od prioriteta pored svih drugih tema bude baš naknada štete za te žrtve, a ljudske živote ne možemo vratiti, ali neka znaju da oni imaju obavezu prema Hrvatima, …/Upadica Odobravamo stanku, ali nastavit ćemo shodno poslovniku dalje s radom. Sljedeća replika poštovana Katarina Peović. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Državni tajniče, 10. rujna 2020.g. su pirotehničari održali prosvjed na Markovom trgu, iako se ogromna sredstva izdvajaju za razminiranje kao što ste spomenuli sedam milijardi kuna u 23 godine, sad se planira u samo tri godine 1,5 milijardi kuna da će se izdvojiti, znači sredstva se bitno povećavaju, oni su držali prosvjed jer imaju jako loše radne uvjete. Znači riječ je o stotinjak ljudi koje je izgubilo posao 2020.g. tražili su da se napravi plan, izlazna strategija za one pirotehničare koji sada kao mladi ulaze u ovu djelatnost, a bit će znači da se i njima osigura mirovina, tražili su da se dignu male mirovine koje su i sada preniske za te pirotehničare, nisu bili zadovoljni odgovorima. Moje pitanje znači sada se planira, ako sad podijelimo tih sedam milijardi na 23 godine godišnje ste negdje 300 milijuna kuna trošilo, sad će se na tri godine milijardu i po potrošiti, znači otprilike pola milijarde godišnje, imate li izlaznu strategiju za te pirotehničare .../Upadica: Vrijeme./... na koji način planirate Poštovana gđo. zastupnice, nesporno je da pirotehničari i svi ostali sudionici ovog odgovornog posla rade vrlo težak posao, opasan po život i zdravlje, to se nažalost i u u čak 138 slučajeva potvrdilo da su pirotehničari stradali, bilo da su ozbiljno ozlijeđeni ili su poginuli, međutim, cijelo vrijeme ovog posla se skupinom ljudi razgovaralo, donesen je i osim Zakona o protuminskom djelovanju i poseban zakon o pravima pirotehničara, oni mogu ići u mirovinu nakon puno manje staža na poslovima razminiranja nego što je to u nekim drugim poslovima, svjesni smo da je to, razlog tomu glavni je težina i odgovornost tog posla, ali što se tiče razvojne strategije, ovaj posao sigurno neće stati samo u Hrvatskoj, postojat će potreba za razminiranjem i u drugim zemljama, i o tome Hrvatska već razgovara sa ukrajinskim vlastima i vlastima nekih drugih zemalja. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika, poštovane Anamarije Blažević. Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, minska kontaminiranost nakon Domovinskog rata, slažemo se da i dalje problem. Ja osobno moram izraziti jedno veliko zadovoljstvo, evo, što je i područje moje Požeško-slavonske županije od prije 3 mjeseca područje bez minski sumnjivog područja, dakle dobili smo napokon i certifikat, s tim smo živjeli 30-ak godina. Iz ovog Programa je vidljivo kako je ostalo još minski sumnjivog prostora, a veći dio, rekli ste, 98,7% nalazi se na šumskom zemljištu. To je samo po sebi teže dostupno, puno teži su i uvjeti rata i teže se cijeli posao razminiranja i može odraditi. Možete li nam reći kakvi su ustvari kapaciteti što se tiče ljudstva, iznijeli ste brojke određene, ali i opreme koja je potrebna sigurno u razminiranju jer znamo da imamo i hrvatske proizvođače vrhunske opreme za protuminsko djelovanje, dakle po vašem viđenju, kakvi su nam svi kapaciteti svega što koristimo u ovom djelovanju? Žarko** Hvala lijepa. Pa iznio sam brojke i osoba koje rade i spomenuo sam da su tu i 43 stroja, radna stroja, poznato je da su, da je hrvatsko znanje i hrvatske tvrtke su proizvele neke inovativne strojeve za razminiranje tijekom ovih godina koji su se pokazali uspješnim i kod nas i u drugim državama koje imaju ovaj problem. Držimo da ovaj kapacitet od nešto manje od 600 ljudi, stotinjak pasa i 43 stroja je dovoljan da u ove 3 godine pred nama iznese ovaj težak posao. Točno je da je teren nešto teži, zahtjevniji, kroz šume i na višim nadmorskim visinama, ali uvjereni smo da ćemo ga obaviti do kraja, a da će naši ljudi i oprema imati posla i u drugim zemljama koje imaju ovaj ozbiljan problem.

Hvala. Poštovani državni tajniče, ako može dakle samo, konkretno, s obzirom da se .../Govornik se ne razumije./... razminiranja bliži kraju, dakle konkretno, što će biti s pirotehničarima koji su još uvijek radno aktivni, koji žele i dalje nuditi svoja znanja Hrvatskoj, dakle znanja o razminiranju, što će biti s njima, da li postoji neki konkretan plan za njihovim daljnjim zapošljavanjem, dokvalifikacijama i slično? Dakle da li već imate nekakav plan? Evo, zahvaljujem. Nekakav definiran do kraja plan u ovom trenutku ne postoji, ali se radi na njemu. Kao što sam i rekao u svom izlaganju i odgovorima, dosta je značajna međunarodna suradnja na ovom području. RH niz godina organizira svake godine jedan visoko skup stručnjaka na području razminiranja gdje se razgovara o daljem, o našim mogućnostima i izvozu naše tehnologije. U tom smislu, bit će negdje rano, u ranu jesen organiziran jedan skup sa Ukrajinom, gdje će se vidjeti koliko naši i kako naši pirotehničari mogu pomoći u razminiranju Ukrajine, čim se za to stvore okolnosti tamo. Naravno da jedan dio pirotehničara će, izabrati neka druga djelatnost ili .../nerazumljivo/... dakle prekvalifikaciju, u tom smislu dobit će svu potporu Vlade, ispričavam se, Vlade RH i nadležnih ministarstava. Sljedeća replika, poštovana Anita Pocrnić-Radošević. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala. Poštovani državni tajniče, u uvodnom izlaganju spomenuli ste da je Ličko-senjska županija jedna od minski najzagađenijih županija i to je zaista tako. Cijeli kontinentalni dio Ličko-senjske županije, odnosno Lika, već 30 godina suočava se s minskim opasnostima i to je jedna od posljedica Domovinskog rata, a puno toga je i napravljeno. Razminirana su svi oni objekti u kojem, prostor je blizu objekata gdje ljudi borave, infrastrukture, poljoprivredne površine i ono što je preostalo su šumske površine. podacima, ima 87 kilometara kvadratnih minski sumnjivog područja sa oko 6300 mina koje treba i identificirati i izvaditi. Da li su postojeći kapaciteti kojima MUP raspolaže, odnosno svi pirotehničari koji su na području Hrvatske, da li mogu odraditi ovaj posao do 2026. g.? Hvala. Poštovana zastupnice, točno je, Ličko-senjska županija je ustvari mogu, podaci govore, najzagađenija trenutno minama i najveće površine su u Ličko-senjskoj županiji, dakle oko preko 50% ukupne ukupne površine i stoga će ona biti nažalost i zajedno sa Sisačko-moslavačkom i zadnja županija koja će biti oslobođena od mina 2025. g. Ti prostori su prvenstveno na području koje graniči sa BiH najviše na Plješevici i oko nje nešto i neki dijelovi Velebita koji se nalaze u toj županiji, ali kapaciteti su dovoljni radit će i radit će se cijelo ovo vrijeme i u Ličko-senjskoj županiji, ali fokus će biti u zadnjoj godini razminiranja da se razminira i ta županija. Dončić. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Postoji li dokument iz kog je vidljivo koje su perspektivne, a koje neperspektivne vojne lokacije ili građevine za koje je nadležan MUP za razminiravanje, a to iz nacionalnog programa nije vidljivo

perspektivne su one županije koje, ispričavam se prostorije, prostori i građevine koje Ministarstvo obrane namjerava koristiti i dalje kao što i sami znate MORH je značajan dio svojih građevina ustupio za civilnu uporabu, prenio ih na ministarstvo koje je nadležno za državnu imovinu ili na druga tijela i na tijela lokalne i područne samouprave, ona područja koja će MORH i dalje koristiti su dakle perspektivna i njih će razminirati MORH, ali može sukladno čl. 60. st. 2. Zakona o protuminskog djelovanja može zatražiti na na prijedlog Vlade da ih razminira, da ih razminiraju ovlaštene pravne osobe temeljem plana koji radi MUP. **Sanader, Hvala g. potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, načelniče Hrvatskog centra za razminiravanje g. Bogdanović. Ja dolazim iz Karlovačke županije ona nažalost još nije do kraja razminirana, imamo sumnjiva, minski sumnjiva područja, veseli nas što su ovi rokovi znam da vama predstavljaju problem, ali zato što su kratki jer ćemo na taj način i mi dobiti sva područje razminirano. Ali ono što sam vas tela pitati, radi li se nešto na tome, s obzirom da svi znamo da ima 6.200 otprilike oznaka minski sumnjivih područja koja zapravo nestanu, uništi ih vrijeme, svašta se s njima događa, radi li se nešto po tom pitanju da se zapravo te oznake u Karlovačkoj županiji, a vjerojatno je tako i drugde negde da se one puno više obnavljaju i da se zapravo na taj način upozoravaju ljudi jer imamo puno i planinara i ljudi koji šetaju po prirodi da se nesreće ne bi događale? Kao što sam u uvodnom izlaganju istakao informiranje i označenost minski sumnjivog prostora su krucijalni da za sigurnost ljudi. Od rata je prošlo dosta godina, rođene su neke nove generacije koje nisu svjesne da se možda na određenom području odvijala ratna djelovanja. Stoga postoji zakonska obveza da se najmanje jednom godišnje obiđe svaka tabla i provjeri je li ona funkcionalna, a po potrebi dojavi sa terena to se radi i češće i redovito se zamjenjuju uništene ili nestale table. Određenim izmjenama o kojima će biti kasnije govora Zakona o protuminskom djelovanju dajemo dodatni akcent na tu obvezu i zadaću i smatramo da u ovom preostalom razdoblju se obilježenost minski sumnjivog prostora mora na nju paziti u cijelosti i da redovito mijenjati uništene ili oštećene oznake. Hvala. Poštovani tajniče, prvo nešto u vezi samog same strategije, samog dokumenta, naime bilo bi korektno da ste u međuvremenu budući da ste znali da to ulazi u proceduru sa današnjim danom da ste napravili konverziju jer bi nam bilo kasnije lakše uspoređivati rezultate toga što ste napravili u odnosu na proračun i potrošnju iz proračuna. Nadalje, moje je pitanje vezano je za cijenu razminiranja po kvadratnom metru. Naime, sami ste napisali u tekstu strategije da ste računali sa cijenom od 8,5 kuna, a da je to prosječna cijena razminiranja u proteklih nekoliko godina, to je činjenica. Međutim, zaboravili ste da je inflacija velika, da su troškovi života porasli i kad pirotehničari dolaze na teren da plaćaju smještaj puno više, hrana im je puno skuplja, gorivo im je puno skuplje i to im nije dostatno za njihove plaće. Zato vam plaće pirotehničara ako ste malo pogledali na sajtovima vidite da plaće pirotehničara idu od 900 eura do 2.000 eura bruto i to su velike razlike trebamo im pomoći i malo korigirati tu cijenu. Poštovani g. zastupniče. Da, ovo su cijene radili smo kalkulacije na bazi cijena od nekoliko zadnjih godina koje su bile relativno postojanje. U zadnjih mjeseci ukupne cijene kao što svi mi znamo su rasle, pirotehničari i njihove tvrtke u kojima rade oduvijek imaju te troškove jer se razminiranje u pravilu odvija pogotovo zadnjih godina na područjima koja su dalje od većih naseljenih gradova i u pravilu oni su cijeli svoj posao i uvijek rade na terenu što bi se reklo jel ne rade blizu svojih domova. Vidjet ćemo što će tržište pokazati, cijene se uglavnom određuju nadmetanjem i na javnim natječajima.

Zahvaljujem. Poštovani, ja bih vas vratila na ovaj slučaj HEP-a kako je kolega na početku pitao iz vašeg odgovora zaključujem da HEP nije radio u skladu sa zakonom odnosno da su krenuli razminiravat neki prostor kojega nije proglasila sumnjivim ovlaštena institucija ili tvrtka za to. Dakle, oni su samostalno proglasili područje ovih hidroelektrana minski sumnjivima, pozvali tvrtku, rezervirali, isplatili desetke milijuna kuna za to razminiranje koje onda nije napravljeno u skladu sa zakonom. Jel to točno? Hvala. Poštovana gospođo zastupnice. Velike hrvatske tvrtke u koje spada naravno i Hrvatska elektroprivreda i neke druge kao Hrvatske vode i slično su ulagale puno u razminiranje u razminiranje sukladno svojim mogućnostima i pomogle su da se, da RH dođe u fazu da možemo vidjeti kraj ovoga odgovornoga posla. Ja za konkretan slučaj ne znam, dakle ne znam nije gospodin zastupnik niti rekao o kojem slučaju koje hidroelektrane se radi,

Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, evo mi smo pobijedili četnike i JNA u ratu, ali nažalost njihova zlodjela su ostala i to vidimo u obliku minsko eksplozivnih naprava. Trebalo je strašno puno i energije i novaca i vremena i pirotehničara da dođete do ove razine i ja ovom prilikom želim zahvaliti svim pirotehničarima koji rade tako opasan posao, opasan po život, a posebno želim zahvaliti onima koji su sudjelovali u razminiranju Zadarske županije gdje mi se sad osjećamo puno, puno bolje nego prije nekog vremena. Moje pitanje vama, na osnovu kojih ste procjena došli do toga da ćemo 1. ožujka 2026. imati čistu domovinu Hrvatsku od mina? Hvala lijepa. Poštovani gospodine zastupniče, cijeli ovaj posao se radi planski od početka do vjerujemo do ovog kraja za 3 godine. Tako da temeljem naših resursa, ljudskih, materijalnih i financijskih, podsjećam da zadnjih, od kad je RH ušla EU da su značajna sredstva u velikom broju, u velikom postotku sudjelovali odnosno sa sredstvima iz europskih fondova što je znatno olakšalo razminiranje RH. Dakle, na temelju svih ovih resursa i planova procijenjeno je da je to dovoljan rok da se RH u cijelosti očisti od mina. Mi smo, samo da podsjetim još preuzeli i ove obveze prema,

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče, pa ova prijedlog nacionalnog programa sadrži pet glavnih ciljeva koje treba ostvariti RH u narednom razdoblju. Jedan od njih i poticati izvoz hrvatskih vještina, znanja, iskustva, opreme koja se koristi u protuminskom djelovanju. Recite nam do kud su naše hrvatske tvrtke došle sa opremom i kako je ona specificirana kako bi što manje ljudskih života stradalo. Znamo da imamo nekoliko tvrtki koje se bave i zaštitnom odjećom, opremom i kacigama kao i strojevima koji su najbitniji u ovom dijelu kako bi se što brže i kvalitetnije razminiralo uz što manje stradanja stradanja i žrtava. Recite mi da li to objektivno postoji i dalje naša industrija koja proizvodi strojeve koji će biti budućnost za izvoz i za pomoć onima koji su danas …/Govornik se ne Poštovani zastupniče, RH potiče ove inovacije, a konkretno na sajmovima vojne opreme ili opreme za razminiranje koji se odvijaju diljem svijeta pomaže i promovira naše tvrtke kad god i naši dužnosnici idu u posjetu drugim zemljama pogotovo onima pogođenima minskim problemom, vode i predstavnike, s njima idu i predstavnici ovih tvrtki i zajedno prezentiraju svoje, svoj, svoje znanje, svoje, svoje strojeve i opremu. Spomenu sam da se svake godine održava jedan veliki skup oko i savjetovanje oko razminiranja gdje se, gdje dolaze stručnjaci, gdje se prezentiraju i ta hrvatska znanja pred tim inozemnim stručnjacima i potencijalnim kupcima. Dakle, naši strojevi su već, neki od naših strojeva su prepoznati u svijetu, već se koriste i vjerujemo da će to biti i dalje dok postoji ovaj ozbiljan problem.

ožujka 2026. godine uništi sve protupješačke mine na miniranim prostorima. S obzirom da smo iz rasprava i iz vašeg uvodnoga smo čuli da preostalo sumnjivo minski prostor su pretežno šume i šumski, ovo šumsko područje i znači da će biti otežano upotreba velikih strojeva koji čiste prostor, pa biti će i ograničena pa ćemo morati uvesti ove manje strojeve i što više ljudstva jel tako. Znači da se smanjenjem uporabe strojne pripreme površine povećat će se udio ručne metode što može utjecati na smanjenje dinamike izvršenja poslova, smanjenje produktivnosti i povećanja troškova razminiranja i tehničkog izvida. Pa vas molim za vaše mišljenje da li će to možda utjecati da se ne bi eventualno do 1. ožujka 2026. stiglo sve razminirati. Hvala lijepo. Poštovana gospođo zastupnice ovo što ste vi rekli dakle stoji, ali to se ukalkuliralo i bit će dakle manje mogućnosti na nekim područjima za uporabu strojeva zbog konfiguracije tog terena ili obraslosti šumom, premda znate i sami da ovi strojevi do određene mase odnosno opsega debla mogu raditi i u nekim, nekim područjima za koje bi čovjek, a mi koji smo laici rekli da je nemoguće da tu uđe stroj, ali u određenim, ali naravno u nekim područjima to oni ne mogu raditi. To će obaviti onda ljudi, pirotehničari sa ili pirotehničari zajedno sa psima. Prema svim našim izračunima taj posao, ali uz znatan i maksimalan napor svih dionika u procesu razminiranja može se obaviti u slijedeće 3 godine. Hvala poštovani potpredsjedniče. Pa poštovani državni tajniče sigurno sve ono što smo iz Domovinskog rata i što se izdogađalo i nažalost mnogi pirotehničari su dali svoje živote, ali Hrvatska danas ima veliko iskustvo i u ljudima, veliku snagu u opremi, znači daje nam za pravo da i Hrvatski sustav protuminskog djelovanja uistinu kvalitetno djeluje i da smo spremni za sve izazove. i moramo poticati tu vještinu i ljudi i ono što u opremi posjedujemo. Da li danas Hrvatska, da li smo spremni za izazove koji nažalost vidimo i što nam se događa nedaleko od nas u ratu koji je sigurno toliko opasan i toliko sigurno ima i još opasnijih protuminskih djelovanja, dal je Hrvatska sa opremom i sa ljudstvom spremna na takve izazove? Cijenjeni g. zastupniče, kao što ste rekli Hrvatska ima bogato znanje i iskustvo. Morali smo si i sami domisliti nekad kako ovaj posao na najbolji način obaviti. Što se tiče izvoza tog znanja i iskustva u druge zemlje, dakle već naše tvrtke rade u različitim zemljama na ovom poslu. Završetkom razminiranja u Hrvatskoj naravno da će i očekujemo da će i ostale ili najveći dio njih otići obavljati ovaj posao i u druge zemlje, kao što ste rekli potreba za time, za tim znanjem i iskustvom nažalost u ovom slučaju postoji. Vlada RH i sva njezina tijela su oni koji će otvoriti vrata i otvaraju vrata tim tvrtkama, ali te tvrtke moraju proć kroz ta vrata i dalje obavljati taj posao, ali svjesni smo naših znanja i svjesni smo potreba i želimo i dalje brinuti o ovih 600-tinjak ljudi i 40-tak tvrtki, hvala. Hvala državni tajniče, iscrpili smo sve replike. Žele li izvjestitelji odbora uzet riječ? Nema, ako nema onda otvaran raspravu, prvi prijavljeni je Klub zastupnika Mosta, u njihovo ime govorit će poštovani zastupnik Marin Miletić.

klupe se ne razumije/… …platit ćemo sve pošteno. Poštovani potpredsjedniče HS g. Sanader, poštovana gđo. Kristina Zadro Omrčen, poštovani g. Katiću državni tajniče sa svojim suradnikom i kolege vladajući i kolege iz oporbe. Prvo, stvarno na, na početku u ime Kluba Mosta želim još jednom se zahvalit svim pirotehničarima koji na području cijele naše RH rade jedan, pa možda i najteži ili jedan od najtežih poslova, osobno ne pada mi ništa što bi moglo bit teže odnosno i opasnije od razminiravanja i od čišćenja područja od mina i uistinu jedan izrazito zahtjeva, važan i odgovoran posao i država mora napraviti tu sve što može da ti ljudi budu adekvatno plaćeni za taj svoj rad, da imaju svu pomoć i ne dao Bog dragi, al ako se dogodi ono najlošije, ako ti pirotehničari izgube svoj život onda država mora na sve moguće načine i sve mehanizme koje ima upotrijebiti da osigura obitelji pirotehničara sve, dakle sve, dakle djeci njihovoj, suprugama, sve ono materijalno što država može, može osigurati. Imam tu pa osoban stav, ja bih rekao nekad u nekim raspravama, pa onda neki kažu ne znam šta sad treba, šta ne treba kad pričamo o našim veteranima ili, ili o ljudima koji su dali svoje živote, onda ja tu imam osoban stav, ja kažem pa njima ne treba ništa, al ja bi im sve dao, sve, znači sve. Ja, ja da sam država, znači i da, da imam ovlasti sve, sve, dakle na najljepšim uvalama, u pozadini je li ne pomorsko dobro, najljepše kuće, najljepša dvorišta, najskupocjenije automobile, sve. Zašto? Pa zato jer su to naši momci koji su '91. išli stat na branik domovine dok je tamo Minhenska bojna bježala van iz Njemačke i mi svi to znamo, mi svi imamo te susjede je li. Nečiji očevi, moj i neko je otišao, a ovaj kaže, a ima dvoje djece, al hitno moram u Minhen i okej nisu svi stvoreni da budu heroji, al onda barem ovi koji su bili heroji i koji su bili hrabri, e onda njima treba sve država dat, sve, to su naši ratni veterani, sve, znači još jednom, stav Kluba Mosta, sve. Kolko to košta, to uopće nije pitanje kolko košta, to se ne pita jer oni koji su bili spremni dat svoj život za našu slobodu, za domovinu, nema cijene, nema cijene, nema cijene, sve im treba dat i to nije nikakva demagogija, patetika, ništa, nego to je istina. Onaj ko drži do svoje države, onaj ko drži do svoje slobode, onaj ko drži, ko je patriot, sve jer to su naši veterani. I državni tajniče, prenesite svima kojima treba prenest da je to stav Mosta, da hrvatski branitelji, a znamo da među pirotehničarima je najveći postotak hrvatskih branitelja, najveći postotak, da su sve zavrijedili, sve. Čuli smo od vas državni tajniče, nisam ni znao taj podatak, znao sam da, da su milijuni tu, al da ako sam dobro shvatio da 2 milijarde eura smo…/Upadica iz klupe se ne razumije/…milijardu potrošili dakle u razminiravanju. Čuli smo da je 607 žrtava stradalo od mina, 38 pirotehničara je smrtno stradalo dok su čistili područja od mina i od 607 žrtava 6-ero djece i stvarno dakle država treba sve napraviti što može da očisti sva područja na teritoriju RH od mina. Ono što bi ja htio reći da u razgovoru sa ljudima a osobno sam vidio kad sam išao prije nekoliko mjeseci na područje demitalizirano trenutno, dakle Azerbajdžana i Armenije i tamo sam zajedno sa EU parlamentarcima bio na na jednom području koje je tako dosta još opasno, gdje su pirotehničari čiste cijelo područje od mina i mogu reći da sam bio ponosan kad sam vidio da to rade sa hrvatskim strojevima. Dakle, hrvatski strojevi su tamo, laici bi rekli oni mali bagerići, mi znamo to su oni, to je Uran 6 je li ovi najmoderniji koji su i W4 i ostali mali strojevi, dakle koji su na cijelom tom području i lijepo je vidjeti evo da i u tim najtežim je li nekim situacijama da je opet hrvatska pamet napravila neke strojeve za razminiravanje i da su i u državama cijelog svijeta koristi i američka vojska i ostali to znamo. minski sumnjivo područje obuhvaća čak 6 županija danas, 28 gradova i općina koji su zagađeni minama. Procjena je da gotovo 13000 mina imamo još negdje, 12700 ako sam dobro našao podatke neeksplodirana ubojna sredstva. Isto tako čuli smo da imamo 6255 postavljenih oznaka upozorenja na minsku opasnost, a mene posebno je dojmilo kad famozna kotar šuma, ono najopasnije područje gdje je najviše ljudi stradalo u Republici Hrvatskoj 49 minskih incidenata gdje je poginulo 19 ljudi, a 30 teško ranjeno. Ono državni tajniče što sam vas pitao u ostalim raspravama bit ću još konkretniji što sam vas pitao, a imamo tu dopise ljudi koji su struka, koji su iz Centra za razminiranje i tako, koji su dosta su dosta ih je strah je li da ne ode opet i ta priča tamo gdje ne treba i zato sam vas zamolio da učinite sve što možete. Mi znamo da je pod MUP-om Ravnateljstvo civilne zaštite, znači Centar za razminiranje. Meni osobno nema nikakve logike da HEP a imamo već traume, bar mi neki iz oporbe od Frane Barbarića i od tih ljudi iz HEP-a, da može direktnom pogodbom sklapati, dogovarati poslove za čišćenje oko hidro elektrana, a za to područje Centar za razminiranje kaže da nije opasno, jer je netko to očistio. I zato sam vam rekao, dakle u replici ne bih volio da se dogodi opet farbanje ofarbanih tunela. Dakle, ako Centar za razminiranje s pirotehničarima očisti neko područje i ako stoji iza toga, kako onda gospodin Barbarić, HEP milijune troše, poslije ću u pojedinačnoj raspravi biti vrlo jasniji i konkretniji i onda čovjek dogovori sa nekim tvrtkama direktnom pogodbom bez ikakve, dakle bez ikakve transparentnosti, otvorenosti i dogovara onda poslove. O tome ću u drugoj točki kada budemo pričali o izmjenama u zakonu samom, a ovdje, dakle stvarno vas molim, jer što će se dogoditi u protivnom? U protivnom ćemo imati Hrvatske šume koje će onda ići, a znamo koja je to Pandorina kutija. To kad se otvori to tko bude čistio može svaki dan piti tri litre kamilice i ne znam šta stavljati one kapi pod jezik, znači da ostane smiren. Dakle, onda onda će Hrvatske šume doći i reći, pa ćemo mi direktnom pogodbom malo čistiti a područje je sigurno, je li osigurano. Onda će doći možda Hrvatske vode, pa će one itd. Pa evo tu je važno, dakle ako imamo pod ravnateljstvom, pod MUP-om Centar za razminiranje i ako Centar za razminiranje kaže da je nešto tako, onda bi bilo dobro da to bude tako. A ako imaju kakve upite, onda njih pošaljite, dakle njih, a ne dakle da privatne tvrtke po direktnim nekim pogodbama okreću milijune i milijune, a prema informacijama koje su ljudi poslali je li da ih mediji posjeduju Nacional i ostali mediji, bit će zanimljivo. Vjerujem da će i kolege drugi iz oporbe itekako progovoriti o tim nekim starima koje ne bi se trebale događati u Hrvatskoj, napose ne oko nečega tako časnog kao što je čišćenje mina. Dakle, ono mislim ako kradeš hajde bar nemoj tu krasti mislim. Evo ta, ajd' nemoj molim te! Dakle, ajd' nemoj molim te, čistimo područje od mina i ajd' nemoj tu, jer stvarno nema smisla, onda više ništa nema smisla. Pa evo apeliram na vladajuće da se pobrinu da ovdje bude barem tu čisto sve. Hvala. Hvala potpredsjedniče, hvala tebi na vodi. Kolegice i kolege, danas je 10.2.2023. a mi razgovaramo o datumu 1.1.2022. Govorimo o programu protuminskog djelovanja Republike Hrvatske do 2026. Tako da na primjer u Nacionalni program navodi da minsko sumnjiva područja u daljnjem mom izlaganju MSP da skratim Republike Hrvatske, dakle na dan 1. siječnja 2022. iznose 233, tj. skoro 234 kvadratna kilometra u što je uključeno 204 kvadratna kilometra MSP koji su evidentirani u minsko informacijskom sustavu MUP-a, te skoro 30 kvadratnih kilometara MSP-a, vojnih lokacija i građevina, dok vam u isto vrijeme MUP, dakle navodi da je taj podatak 148 kvadratnih kilometara i da malo, da tako kažemo terminološki. Dakle, isto tako mi danas razgovaramo o programu protuminskog djelovanja koji govori da MSP bez vojnih lokacija i građevina se prostire na području 7 županija i 37 jedinica lokalne uprave i samouprave i regionalne što je 6,7% ukupnog broja gradova i općina u Republici Hrvatskoj, te da je neposredno ili posredno od minske opasnosti, zapravo neposredno ugroženo 183000 stanovnika što je zapravo 16% ukupnog stanovništva u županijama, sa MSP-om, odnosno 4,7% ukupnog stanovništva RH. E sad opet, kad se sad prebacimo na stranice Ministarstva unutrašnjih poslova, vidite da se s početkom 2023. više ne radi o 7 županija i 37 JLPR-a nego 6 županija i28 gradova i općina. Dakle nešto o podacima i o stavljanju od, kad razgovaramo o nečemu. Dakle veličini MSP-a, dakle županija Ličko-senjska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Splitsko-dalmatinska spadaju u minski najzagađenije županije u Hrvatskoj. I sad ako uspoređujemo odnos veličina županija i veličina njihovog minsko sumnjivog područja, minski najzagađenije županije su Ličko-senjska, Karlovačka i Sisačko-moslavačka, s tim da moramo biti točni i reći će, i reći da zapravo da najveći udio u MSP-u čine šumske površine, skoro 98% ukupnog MSP-a, a poljoprivredne površine su vam na 2,3 kvadratna kilometra ili 1,11% MSP-a, a sve ostale površine su manje od 0,20% ukupnog minsko sumnjivog područja. Prema definiranoj strukturi, dakle minsko sumnjivih područja, površine kategorizirane za razminiravanje, odnosno one površine koje su prikupljene i postoje direktni izvorni dokazi u miniranju kao zasebne cjeline, čine ukupno, dakle u ovoj strategiji 146 kvadratnih kilometara ili 67% MSP-a, dok su ostale površine kategoriziraju kao tehnički izvid. Dakle one površine za koje postoji opravdana sumnja i neki indirektni dokazi o postojanju MSP-a, kao zasebne cjeline i to čini vam ukupno 33% od ovih ukupnih, ukupnih brojki kojima raspolažemo. Dakle sada, na današnji dan, dakle govorimo o 148,8 o 148,8 kvadratnih kilometara, a ne o 233, koliko je ovdje napisano, kvadratnih kilometara. Znači bilo bi dobro znati, bilo bi dobro znati zapravo za koliku površinu postoje izvodni i direktni dokazi o miniranju, a za koliko površinu postoje indirektni dokazi odnosno opravdana sumnja. Znači to je vrlo važno. S obzirom da ove brojke kojima mi danas nažalost razgovaramo, više nisu relevantne. Uzimajući u obzir provedene aktivnosti razminiranja i tehničkog izvida u proteklom razdoblju, u minsko-informacijskom sustavu Ministarstva unutrašnjih poslova, dakle evidentirana su 574 poznata minska zapisnika

da se zna zapravo da najveći broj mina je evidentirano u Ličko-senjskoj županiji, pa Sisačko-moslavačkoj pa u Karlovačkoj. Minsku situaciju, osim gore navedenih vrsta i količina postavljenih minsko-eksplozivnih zapreka, znači karakteriziraju i neke činjenice, to je da minsko-eksplozivne zapreke nisu u svim slučajevima postavljene prema usvojenim vojnim sustavima miniranja, to smo jučer pričali na odboru, ali tu trenutno nema baš članova odbora koji su bili jučer, opet nebitno, što znači da ne postoje standardi za održavanje, obilježavanje, zapisnici, itd., zatim, postojale učestalo premještanje minskih polja, kao i njihovo neevidentirano višestruko dopunjavanje i zapravo postoji veliki broj meza za koje ne postoje zapisnici miniranja. I naravno da je tijekom prošlog vremena, da je izvršeno i vojno razminiranje bez izrade djelovodnika razminiranja, dakle djelovodnik razminiranja postoji. I još onda imamo neke hrvatske, da tako kažemo, specifičnosti, a to je obraslost i dugogodišnja zapuštenost površina pod minama i razasutost na velikom broju mikrolokacija kao posljedica eksplozija, primjerice iz vojnih skladišta ili ostavljenih prilikom povlačenja i napuštanja položaja.

Po podacima MUP-a, 40 ovlaštenih pravnih osoba raspolažu sa 397 pirotehničara, 108 voditelja radilišta i 67 pomoćnih djelatnika i imaju 104 psa za detekciju mina i 43 stroja za pripremu površine. E sad, to je podatak od 1. siječnja 2022., ja kažem, zato sam počeo raspravu jer smo danas na 10. veljači 2023., znači sad je moje drugo pitanje, prvo pitanje sam već postavio, drugo pitanje, da li se danas radi zapravo o istim, da li su ti podaci relevantni i danas? Nadalje, predlagatelj je definirao 5 ciljeva nacionalnog programa, znači prvi je u potpunosti do 1. ožujka 2026. ukloniti minsku opasnost s područja RH. Drugi, održati i unaprijediti obilježenost cjelokupnog MSP-a oznakama koje ukazuju na minsku opasnost. Treći, informirati i provoditi programe edukacije cjelokupnog stanovništva koje živi ili radi u okruženju MSP-a ili gravitira istom opasnostima od MES-a, NUS-a ili njihovih djelovanja. Četvrti cilj, nastaviti pružati skrb i rehabilitaciju, uključiti i psihosocijalnu rehabilitaciju ekonomsku reintegraciju svim osobama koje su stradale, ovo je vrlo važno, ekonomsku reintegraciju koje su stradale od mina. I na kraju, što je i državni tajnik spomenuo, poticati izvoz hrvatskih vještina, znanja, iskustva i opreme koja se koristi u protuminskom djelovanju. Predlagatelj navodi da će najveći izazov predstavljati identificiranje i pozicioniranje preostalih nepoznatih mikroeksplozivnih zapreka u šumskim, brdovitim i planinskim područjima, a rekli smo da je to 96% pokriveno šumom, a dosadašnji način obavljanja tehničkog izvida koji je temeljen na sustavnom izviđanju MSP-a u šumsko brdskim planinskim uvjetima neće biti dovoljan, e zbog same prirode tih minskih i i zagađenosti dakle tih minskih područja, odnosno zbog specifičnog izvođenja djelovanja tijekom Domovinskog rata i taktike miniranja na tim područjima. Stoga će se na tim područjima istodobno morati provoditi i opći i ciljani tehnički izvid. Takav model omogućit će učinkovito tj. povećano pronalaženje mina uz korištenje vjerojatno manjih resursa, smanjenje MSP-a, a kapacitete za razminiravanje usmjerit će se isključivo na stvarno miniranja područja, tako kaže. Nadalje dakle, u tom ambicioznom planu do 2026. za smanjenje MSP-a bilo razminiranjem bilo izvidima govorimo da ćemo razminiranje ove godine imati na 34,6 km, sljedeće godine na 33,1, 2025. na 34,8 da bi mi ostvarili taj svoj cilj do 2026. do ožujka da bi bili da tako kažemo na nuli. E sad što kaže predlagatelj? Predlagatelj je rekao da će se 2022. i 2023. razminirati po 63 kvadratna kilometra, a u izračunu je uzeto i područje koje je u nadležnosti MORH-a, a bez MORH-a bi to bilo 55,9 to je 66,6 e sad plan je ambiciozan, ali uvijek ima neki keč. Dakle, u dosadašnjem razdoblju vam je recimo 2016. razminirano 41,5 kvadratnih kilometara, 2017. 36,5 dakle mi ovdje govorimo o 63, 67 da bi trebalo razminirati, a dosadašnja praksa, možda će ovaj zakon koji ćemo raspraviti to ubrzati generalno. E sad, umjesto jednog laganog zaključka morat ću nastavit kao i završno kao što vidim, dakle tijekom prethodnih godina planovi su bili ambiciozniji od realizacije te se tijekom većine ovih godina plan nije realizirao u cijelosti. Dakle, SDP će bit suzdržan. Evo kolegice i kolege ja vas molim da pozdravite vatrogasce iz Vatrogasne zajednice Našice koji su naši gosti na galeriji

Kluba zastupnika HSS-a i RF-a poštovane zastupnice Katarine Peović. Dobar dan. Prije svega osvrnula bi se na materijalne uvjete i okolnosti koje dovode do onoga što sam upozorila i u svojoj replici, a to su prosvjedi, znači uvjetima u kojima evidentno imamo pozamašna sredstva za razminiranje. Znači sredstva za financiranje protuminskog djelovanja dolaze iz državnog proračuna, od javnih poduzeća, eu fondova i još imamo neke izvore koji su sada ovdje manje bitni. što se tiče državnog proračuna država je tu smanjila naknadu za OKFŠ odnosno porez odnosno parafiskalne namete za poslovne subjekte koji su bili obuhvaćeni ovom naknadom i poslovni subjekti su dobili manje parafiskalnih nameta odnosno niže iznose parafiskalnih nameta nije se napravila nikakva procjena učinka ovog propisa, ali ajmo reći da to nije nekakva velika suma novaca koja se vjerojatno je manjak u proračunu jedno 33 milijuna kuna, nešto su sredstva eu fondova veća. No pazite, naravno popularno je rezat parafiskalne namete i svi tu plješću i onda kažemo poduzetnicima je to smanjeni su ti ti izdaci, poduzetnici sretni stvara se poduzetnička klima, kažem u ovom slučaju to nije nekakav veliki iznos, ali ajmo i to uzet u obzir. No ono što je bitno ovdje da mi imamo u 23 godine potrošeno sedam milijardi kuna za razminiranje, da se sada planira u ambiciozno znači tri godine apsolutnog jel razminiranja Hrvatske potrošiti još jednu i po milijardu godišnje, sredstva svu bitno i povećana znači ako podijelimo ovih sedam milijardi na 23 godine kažemo da je prosječno potrošeno nekih 300 milijuna, a sada će se preko pola milijarde trošiti godišnje povećanja inflacija itd. će vjerojatno bit opravdanje za to. Ali ono što mene zanima zašto to ne dolazi do pirotehničara, zašto ljudi koji rade, znači ljudi koji se izlažu nekim od stvarno najozbiljnijih opasnosti i uistinu su neki izgubili živote ovdje dobivaju najmanje, dobivaju najmanje? I onda zapravo imamo situaciju kao ovu koja je već spomenuta sa koji već razminirano područje želi opet razminirat i tu se tim firmama koje su za koje se stvarala ta poduzetnička klima osiguravaju još novi iz proračuna netransparentno, nerazumljivo, bez ikakvih opravdanja gdje idu novci, gdje su pare. Pare ne ide u džepove pirotehničara onih koji izlažu svoje živote nego pare ide u džep tzv. poduzetnika kojima smo popularno rezali parafiskalne namete onima koji najviše zarađuju je vezano najviše znači tih 33 milijuna kuna, a onda imamo HEP koji je naručio za nekih 30 milijuna kuna malo trošenja novaca iz proračuna. Ja bi upozorila još jednom da su pirotehničari ovdje na Markovom trgu 2020.g. u rujnu prosvjedovali, tada je njih stotinjak dobilo otkaz, ovdje se barata sa nekim ciframa koje su isto tako što je upozorio i kolega Hajdaš Dončić mislim nejasne koliko je zapravo recimo tih ljudi sada zaposleno jer 2020.g. njih je stotinjak dobilo otkaz i to ne zato što nema novaca nego što je plan napravljen tako da ti ljudi bi zapravo trebali čekati. Oni bi trebali čekati par mjeseci dok se njima osiguraju nova sredstva, a za to vrijeme oni bi trebali ne znam, živjet od zraka iako novaca ima onog kog se osigurava i za kojeg se brine su poduzetnici, al radnici ostaju bez osnovnih sredstava za život. Dakle, oni su tražili preko svojeg sindikata, prvo da se osigura puna zaposlenost znači svi pirotehničari koji su ušli u ovo zanimanje, znači koji su stekli kvalifikacije za ovo zanimanje, oni su prekvalificirani za neka druga zanimanja jel, oni moraju znači ostati u svojoj struci i njih se treba zaposliti, ovdje moramo imat punu zaposlenost, to su ljudi koji su prošli specifičnu edukaciju. Tražili su nadalje da im se osigura izlazna strategija, to znači da oni znači taj posao ne mogu obavljati cijeli život, znači nakon što završe s razminiranjem kroz dodatno školovanje, pogotovo sad jel imamo samo 3.g. znači do kraja tog procesa razminiranja, oni moraju se zapravo prekvalificirati, znači oni moraju imati plan prekvalificiranja. Ovdje državni tajnik je rekao, pa nismo još počeli s tim planom prekvalificiranja, ali svakog ko bude u tom problemu mi ćemo konzultirati. Postoji nekakav način na koji se to sistemski radi, znači ako imamo strategiju strategija je mjesto gdje se to trebalo odrediti i gdje se takve stvari trebaju zapravo definirati. E sad, državni tajnik onako rekla bi čak prvo …/Govornik se ne razumije/… sjetio se Ukrajine jel, pa neke, neke ćemo slat u Ukrajinu, ali niti podatke na koji način način te ljude misle slat u Ukrajinu, koji je to proces prekvalifikacije za one koji ne žele ić u Ukrajinu nego žele ostat u Hrvatskoj, itd., ništa od toga u strategiji nema. Oni su također tražili povećanje mirovina jer usprkos ovim velikim sredstvima ti ljudi imaju bijedne mirovine, mislim što ide u prosjek jel hrvatske mirovine, oni su tražili da se umirovljenim pirotehničarima osigura iznos mirovine od koje mogu dostojno živjeti. Ništa od toga nažalost u ovoj strategiji, ovdje se navode ti podaci koji su već više puta jel navedeni, ta 65 smrtno stradala pirotehničara u Hrvatskoj nisu očito jel nekakav zalog da bi se napravilo ozbiljniji plan i ljudima koji rade u toj užasno opasnoj struci, osiguralo da žive od svojeg rada dostojanstveno, da žive dostojanstveno u mirovini od svojeg teškog rada, niti da se može osigurati normalan život onima koji rade ovaj posao, a svima su naravno puna usta razminiranja, svima su puna usta jedne od najvažnijih jel aktivnosti koja evo ni 2023.g. nije obavljena na pravi način, hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanog potpredsjednika Davorka Vidovića.

Postoji jedna ulica između Siska i Petrinje, Sisak i Petrinja su kurnubacijska cjelina, čine jedan grad i usred toga grada postoji jedna šuma koja se zove Kotar šuma i Ulica kralja Tomislava iz koje je 30-tak kuća, koja ima 30-tak kuća, a u kojoj je poginulo 12 ljudi poslije rata. Minska opasnost još nažalost nije prestala i od našeg današnjeg dana i ove rasprave do konačnog čišćenja i završetka ovoga procesa mi ne znamo koliko će još biti ljudi koji će smrtno stradat ili će ostat doživotno osobe s invaliditetom. Gotovo pa smo počeli zaboravljat na taj problem. Kada smo prije 21.g., kad sam preuzimao vođenje Hrvatskog centra za razminiranje i upoznao se sa sa mlađahnim onda državnim tajnikom, sada g. Katićem koji je bio zajedno sa mnom u tom savjetu, gledali na 2010.g. sa, kao daleku godinu, ali sa uvjerenjem da će to biti zadnja godina u kojoj ćemo morati obavljati posao koji dugujemo generacijama koje dolaze poslije nas, našoj djeci i našim unucima. Mi smo naraštaj, mi smo generacija ljudi koja je dobila u dotu problem s kojima se malo koja europska država susrela osim ovih na prostoru bivše Jugoslavije nakon Drugog svjetskog rata i to je ogromna obveza nama, posebno nama koji smo sudionici rata. Ja sam u toj Kotar šumi u kojoj su toliki ljudi stradali proveo svoje ratne '91. i '92.g., kada smo, zašto i to ne reći, i mi morali sijat mine jer nismo imali dovoljno naoružanja, ispred naših položaja i kada smo bili svjesni da ćemo kad-tad morat one koji dolaze oslobodit onoga što smo mi morali učiniti, učiniti, a da ne kažem za ogromne zaostale, ogromni broj zaostalih minsko eksplozivnih sredstva koje je neprijatelj posijao, a da nam pri tome, da nam je pri tome uskraćeno nakon rata dobiti i nekakve elementarne zapisnike ako ih je uopće bilo o sijanju tih mina koje su se nekontrolirano postavljale na tom prostoru. Osobno mi nije bilo drago kada je 2018.g. zapravo izgubio svoju pravnu osobnost Hrvatski centar za razminiranje jer je riječ o jednoj instituciji koja je svojom organiziranošću postala sama po sebi već svojevrsni, svojevrsna inovacija i svojevrsni izvozni proizvod. Mnoge od zemalja su tražile ne samo naš softver, sjajno napravljene GO ovaj informacijske podloge, način na koji smo mapirali, na koji smo relativno, brzo i kvalitetno reducirali taj ogroman početno pretpostavljeni minsko sumnjivi prostor za 10 puta kao i broj ubojitih sredstava koja bi se tamo mogla naći, nego smo postali inovativni u tom orgveru, u toj organizaciji sustava razminiranja koje su htjele preuzeti u velikom dijelu preuzimale u određenom smislu i druge zemlje. Taj naš HCR je pokazao i bio je dokaz da možemo biti vrlo efikasni, vrlo inovativni i vrlo dobro organizirani vodeći računa o različitim aspektima tog velikog i ozbiljnog problema. Mislim da, minski problem nije samo problem koji se tiče fizičke sigurnosti ljudi, on implicira čitav niz ekoloških, ekonomskih, demografskih i kojekakvih drugih aspekata zdravstvenih i da jedna takva institucija izvan resora je možda bila funkcionalnija nego što je slučaj sada iako ne želimo umanjiti rezultate koji se postižu i sada u okviru ovakvog tipa organiziranja protuminskog djelovanja. Sali upozoravamo da postoje minske žrtve o kojima treba društvo kao što je malo čas i netko ovdje rekao brinuti permanentno. Ti su ljudi zauvijek osujećeni u u normalnom životu, o minskim žrtvama treba brinuti. Treba brinuti i o tome što je malo čas državni tajnik upozorio da će minskih incidenata na žalost biti i nakon 2026., nakon koje ćemo ako bog da biti, reći da smo posao završili. To je naprosto neizbježno. Dakle, mi ćemo se s tim problemom susretati vrlo vjerojatno i u budućnosti. Ono što bi bilo dobro uzeti kad govorimo o našim ciljevima i jače naglasiti. Postoji jedna izreka ako si dobio limun potrudi se napraviti limunadu. Kad već imamo takvo veliko i značajno organizacijsko, tehničko tehnološko iskustvo, kada imamo educirane pirotehničare, kada imamo ljude koji sudjeluju, dakle u otklanjanju te minske opasnosti u rekao bih u najvišoj mogućoj ekspertnoj fazi šteta je za svijet je šteta, a i za Hrvatsku da se to znanje u cijelosti, u potpunosti ne afirmira i diseminira u one zemlje i na one prostore gdje ta minska opasnost postoji, gdje će na žalost postojati i nakon Otavske koncesije, nakon zabrane upotrebe pojedinih mina itd. Mi znademo što se događa i vidimo sad i u Ukrajini. Ne znamo šta će biti zapravo rezultat. Taj sjajni naš Dok-ing je doista se pokazao kao vrhunska na svjetskoj razini vrhunska tvrtka koja je u stanju bila proizvesti i među najboljim strojevima za razminiranje na svijetu i kao što je rečeno svi oni koji odlaze u ime Hrvatske negdje razgovarati u te zemlje su dužni i dobro je da ponude i taj tip naših ekspertnih mogućnosti, da se pomogne zemljama koje imaju, a puno ih je još uvijek minski problem. Sa optimizmom čekam 2026. godinu. Mislim možda čak je taj optimizam utemeljeniji nego kada smo državni tajnik Katić i ja razmišljali od 2010. i i da će Hrvatska nakon 2026. godine otkloniti jednu veliku opasnost za svoje građane, da će otkloniti jedan teški problem i vidimo i poprilično skup problem kojega neke druge zemlje nisu imali kao posljedicu rata. Rat kao što smo znali govoriti nije završen sve dok i jedan čovjek gine ili je ozlijeđen zbog onoga što je u radu počinjeno i to je ta velika opasnost. Zakon o kojem neću stići govoriti nadam se da je učinjen na temelju dobrih procjena i iskustva kojega kojega imamo u ovih 20 i pet, šest godina koliko se ovim poslom bavimo i da će on pripomoći da bude, da se ovaj plan i ovi ciljevi doista i realiziraju na najbolji mogući način a u korist naših građana i naše zemlje. Još samo da kažem evo i kao Siščanin od 180 000 građana, ljudi u gradovima i općinama koji su ugrožene minskom opasnošću, čak polovina oko 90000 nalazi se u općinama na prostoru Sisačko-moslavačke županije požurite. Imali smo i potres, nemojte da nas ubijaju dalje još i mine. Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege, na početku htjela bih izraziti zahvalnost svim pirotehničarima koji svakodnevno rade izrazito opasan i hrabar posao kako bi očistili kako bi očistili Hrvatsku od mina. Taj posao je izuzetno društveno važan i dugujemo im stvarno veliku zahvalnost. Upravo danas živimo u zemlji koja je velikim dijelom sigurna i očišćena od mina zbog velikog posla koji su odradili pirotehničari. Međutim, treba reći da na žalost mine i dan danas predstavljaju prijetnju. To ne trebamo zaboraviti i znamo da dan danas dolazi od stradavanja od mina. Pred samo nekih dvadesetak dana baš je na sinjskom području na predjelu Vrdova, dogodila se tragedija, jedna osoba smrtno je stradala od mine na minski, na minski sumnjivom području. Kako više ne bi dolazilo do ovih tragedija izrazito je važno da se nastavi važan posao razminiravanja, da se dovrši na temeljit način na koji je bio dosada rađen i izrazito je važno da se osvještava građane o opasnosti, da se informira svim mogućim kanalima o opasnosti mina koje još uvijek postoje i to pogotovo ciljano s obzirom na rizične skupine kao što su lovci, kao što su planinari, kao što su, Sada bih rekla nekoliko riječi o samom dokumentu o samoj strategiji. Dakle strategija u jednom trenutku zaista prepoznaje bogato iskustvo koje su naši pirotehničari stekli s više od 30.g. rada i drago nam je da se to iskustvo i uvažava, da se to iskustvo i dijeli s drugima. U tom smislu mi smo na raspravi o uključenje u EUMAM misiju u Ukrajini predložili alternativni zaključak da se Ukrajini pomogne baš sa znanjem u razminiranju u kojem smo zbilja stručnjaci i lideri i imamo veliko iskustvo i priznati smo u svijetu. Nažalost taj zaključak tada nije prošao, međutim nama je drago da se to ipak sada radi odnosno da Hrvatska će pružiti pomoć Ukrajini upravo u tom vidu i kao što znamo jedna hrvatska tvrtka će isporučivati strojeve isto tako za protuminsko djelovanje. Spomenut ću da je baš jučer Europsko vijeće donijelo zaključak da se pojača pružanje pomoći za razminiranje u Ukrajini i da Hrvatska upravo u tom segmentu može imat izrazito važnu ulogu, kao što smo, kao što smo i naglašavali. S obzirom na sve to stečeno znanje iskustvo i s obzirom da se zapravo bližimo postminskom razdoblju mi predlažemo da strategija jasnije prepozna stručnost koju imamo u ovom poslu i da se više uloži u stvaranje jednog jakog, jakog centra iz kojeg će se nuditi stručna pomoć i edukacija drugim zemljama jer mislim da se upravo na ovom polju može ostvariti jaka međunarodna razvojna suradnja. Htjeli bismo dakle vidjeti jedan plan, detaljan plan ulaganja u ljude, u mehanizaciju i u opremu vezanu uz razminiranje kako bismo stvorili u budućnosti jake operativne i znanstvene i industrijske, industrijske kapacitete i da Hrvatska zapravo i dalje bude lider u humanitarnom razminiravanju. Htjela bih zato, pogotovo u ovoj prilici skrenuti pažnju na ljude koji se godinama bave ovim poslom i s obzirom da se bliži rok, dakle da se, da se razminiravanje bliži svom kraju nekakvom, rok je 2026.g. pitanje je da li je ambiciozan ili nije, ali to je sada neki rok, postavlja se dakle pitanje, ja sam postavila pitanje državnom tajniku što će biti, što će biti s ovim ljudima, dakle što će se dogoditi s pirotehničarima koji su stručnjaci u ovom polju i koji su život posvetili razminiravanju nakon što, nakon što istekne rok 2026.. Naime, jasno je da će dio pirotehničara steći uvjete za mirovinu određene posebnim zakonom, međutim dio su još uvijek radno aktivni ljudi koji sada ne znaju točno što će biti s njima, koji su najveći dio karijere proveli upravo na ovom poslu i stekli značajno iskustvo. Pitala sam državnog tajnika da li postoji plan da se ovi ljudi zbrinu, da se trajno zaposle, da se dokvalificiraju, da se njihovo znanje iskoristi, dakle još uvijek nema detaljnog plana i samo bi htjela naglasit kako je izrazito bitno da se takav plan

Htjela bih reći da, isto tako da moramo osigurati primjerene uvjete za sve zaposlene koji se bave ovim poslom. Skrenuta mi je pažnja da je primjerice pirotehničarima priznata posebna prava iz mirovinskog osiguranja, međutim da pomoćne djelatnike u razminiranju koji su isto tako radili na terenu u opasnim uvjetima zakon ne prepoznaje kao ljude kojima se priznaju posebna prava iz mirovinskog osiguranja. Dakle moje pitanje je dal je tome tako i ako je tome tako mislim da bi to svakako trebali raspravit i trebali svakako, trebali svakako mijenjati jer je izrazito bitno dakle da osiguramo dostojanstvene uvjete rada za ovu prilično bitnu struku. Na kraju rekla bih i nekoliko riječi o korištenju europskih fondova. Moramo pohvaliti i vidimo da se, da se dobar dio sredstava u narednom periodu planira dobiti iz Europskog kohezijskog fonda namijenjenog dakle za Hrvatsku. Mi tu odluku pozdravljamo i to je jako dobro, no žao nam je da recimo pogotovo u pretpristupnom periodu da smo propustili jače financirati razminiranje iz europskih, iz sredstava EU budući da je, od našeg ulaska u EU nije miniran samo teritorij Hrvatske nego i teritorij EU. U tom smislu očekujemo i da Hrvatska uloži više napora na razini EU, da se taj problem prepozna ne samo kao nacionalni problem već i kao europski problem i da se namaknu europska sredstva koja koja nisu isključivo dakle vezana samo uz tekuće europske fondove već i da na razini EU primjerice postoji i trajan fond za razminiranje, kako unutar tako i izvan, izvan zemalja EU. Evo, to bi bili neki od prijedloga i zahvaljujem na pažnji, hvala vam. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovanog zastupnika Josipa Đakića. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Pa evo RH se tijekom Domovinskog rata suočila sa značajnim sigurnosnim problemom, zagađenošću dijelom kopnenoga područja minsko eksplozivnim sredstvima i neeksplodiranim ubojitim sredstvima. Nažalost dalekosežne i sigurnosne posljedice, kao i nemogućnost iskorištavanja minski sumnjivog zemljišta snažno utječu već dugi niz godina na gospodarski razvoj, ekološke i socijalne posljedice onih područja koja su bila zahvaćena ratnim događanjima ratnim događajima, time i na razvoj društva u cjelini. U proteklim vremenu suočeni sa problemom mina, razvili smo jedan od najkvalitetnijih i najcjenjenijih sustava protuminskog djelovanja sa tehničkim resursima koji su usporedivi na svjetskoj razini i .../Govornik se ne razumije./... ljudstvom koje je educirano, osposobljeno i spremno za izvršenje svih ciljeva i izazova. Nacionalni program protuminskog djelovanja proizlazi iz relevantnih međunarodnih ugovora, posebice Otavske konvencije, Konvencije o kazetnom streljivu te Konvencije o zabrani ili ograničenju uporabe određenog konvencionalnog oružja sa pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj. Slijedom Otavke konvencije, RH ima obavezu do 1. ožujka 2026. uništiti sve protupješačke mine na miniranom području. Slijedom toga, Prijedlog Nacionalnog programa sadrži sljedećih 5 ciljeva. Jedan je u potpunosti, najkasnije do 1. ožujka '26. g. ukloniti minsku opasnost s cijelog područja RH, održavati održavati i unaprijediti obilježenost cjelokupnoga minskog sumnjivog područja oznakama koje ukazuju na minsku opasnost. Treća je informirati i provoditi programe programe edukacije cjelokupnog stanovništva koje živi ili radi u okruženju minsko sumnjivog područja ili gravitira istom, a opasnostima od minsko-eksplozivnih sredstava, tj. MES-a, neeksplodiranih ubojitih sredstava NUS-a ili njihovih dijelova. Pod 4, nastaviti sa pružanjem skrbi i rehabilitacije, uključujući i psihosocijalnu rehabilitaciju, ekonomsku rehabilitaciju u svim osobama stradalima od mina i eksplozivnih ostataka rata. Pod 5, poticati izvoz hrvatskih vještina, znanja, iskustva i opreme koja se koristi u protuminskom djelovanju. Svi ovi navedeni ciljevi su realno postavljeni i ostvarivi uz ispunjenje pretpostavki navedenih u ovom Nacionalnom programu. U pogledu procjene minski sumnjivog područja, prve načelne i netočne procjene iznio je 1996. Centar UN-a za protuminsko djelovanje temeljem kojih se ocijenilo da minski sumnjivo područje iznosi 13 kilometara kvadratnih sa milijun postavljenih protupješačkih i protuoklopnih mina. Tijekom 2003./2004. g. sukladno donesenim standardima, operativnim postupcima, Hrvatski centar za razminiranje rekonstrukcijom procijenjenom minsko sumnjivog područja do 2003. g. izvršen je sustavni i opći izvid i obilježavanje cjelokupnog prostora RH. Cjelokupnim prostora općina i gradova zahvaćenih ratnim djelovanjima i minskim problemima temeljem koje je ustanovljeno da je 2005. g. minsko sumnjivo područje iznosilo 1 174 000 kilometra kvadratna. U razdoblju od '98. do 2021. minsko sumnjivo područje smanjeno je za 1631 km kvadratni. Razminirano je oko 737 kilometara kvadratnih minsko sumnjivog područja, a metodom općega i tehničkoga izvida isključeno je oko 824 kilometra kvadratna. Ukupno je pronađeno, deaktivirano ili uništeno

Sveukupno je za poslove razminiranja RH u razdoblju od '98. do 2021. utrošila više od 7 milijardi kuna, u razdoblju od '91.-21. evidentirano je 1 000 377 minskih nesreća u kojima je stradalo 2017 osoba, od kojih su 524 smrtno stradale, a ostali su zadobili tjelesne ozlijede. U istom razdoblju je na poslovima razminiranja stradalo 217 pirotehničara u 137 nesreća, od kojih je njih 65 smrtno stradalo. Prema ovom prijedlog Nacionalnoga programa protuminskog djelovanja,

obuhvaća 6 županija, 28 gradova i općina, koje su zagađene minama i neeksplodiranim ubojitim sredstvima. Procjenjuje se da je minsko sumnjivo područje zagađeno sa cca 12 725 mina te neeksplodiranih ubojitih sredstava, posebno u područjima intenzivnih borbenih djelovanja tijekom Domovinskog rata. Cjelokupno minski sumnjivo područje RH obilježeno je sa 6 255 oznaka upozorenja na minsku opasnost. Najviše područja zagađenih minama dolazi se u Ličko-senjskoj, Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. U velikoj mjeri riječ je o šumskim područjima. U RH akreditirano je 40 ovlaštenih pravnih osoba za poslove razminiranja te oni i MUP raspolažu sa 397 pirotehničara, 108 voditelja radilišta i 67 pomoćnih djelatnika. Za detekciju mina, na raspolaganju je 104 psa i 43 stroja za pripremu površine.

Planom je utvrđeno da se razminiranje vojnih lokacija provodi na način da se 2022. g. razminira 7,4 kilometara, g. 3,1 kilometar, 2024. g. 8,8 i 2025. g. 10,2 kilometra, za poslove razminiranja, perspektivnih vojnih lokacija ili građevina, nadležno je MORH, osim u slučaju da svojim nije u mogućnosti samostalno obaviti razminiranje, razminiranje vojnih lokacija ili građevina .../Govornik se ne razumije. postrojbe Oružanih snaga RH prema posebnom planu Ministarstva obrane. Sustav protuminskog djelovanja na kontaminiranim kontaminiranim područjima RH treba nastaviti što aktivnije provoditi kako bi se što prije postiglo krajnji cilj, uklanjanje minskih opasnosti, opasnosti sa cjelokupnoga teritorija RH i stvoriti uvjete za sigurno i bezopasno kretanje u svim dijelovima zemlje. I na kraju rekao bih da RH treba voditi brigu da se stečeno operativno znanje i iskustvo i kadrovski kapaciteti kvalitetno koriste u budućnosti, te angažiraju u inozemstvu na poslovima razminiranja, a Klub HDZ-a pozdravlja donošenje ovog nacionalnog programa i rokove za okončanje procesa razminiranja kako bi konačno omogućio sigurniji i bolji život svim građanima na cijelom prostoru RH i izbjegle nesreće i stradanja, te spasili životi u RH, hvala lijepo. rasprava u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a poštovane zastupnice Marijane Puljak. Poštovane kolegice i kolege, život i područje bez mina, dakle znači sigurnost za naše građane i goste naše zemlje, slobodu kretanja, mogućnost razvoja gospodarstva, šumarstva, poljoprivrede i turizma. 27.g. nakon rata evo još uvijek imamo područja koja su označena kao minski sumnjiva područja i koja treba razminirati, dakle taj proces razminiranja još uvijek nije završen i nažalost nastavlja još uvijek ubirati žrtve, posljednji taj incident se evo dogodio nedavno 15. siječnja ove godine u Dalmatinskoj zagori, 40-tak kilometara sjeverno od Splita kad je smrtno stradao 67.-godišnji lovac koji je evo zašao u područje koje je označeno minski sumnjivim. Čuli smo evo ovdje u razdoblju od '91. do 2021. stradalo je 2017 osoba, 524 smrtno stradale, 65 pirotehničara je poginulo, više stotina onih koji su zadobili povrede u akcijama razminiranja. Prvi Zakon o razminiranju donesen je '96.g. kad smo prilikom potpisivanja Otavske konvencije o zabrani uporabe protupješačkih mina, obvezali smo se da ćemo okončati taj proces razminiranja do ožujka 2019.g., međutim evo taj je rok produljen i do, sad je rok do 1. ožujka 2026.g., pa stoga evo i ovaj nacionalni program govori o planovima do 2026.g.. Vidjeli smo ovdje i u samom planu analizu dakle na prvi, na dan 1. siječnja '22.g. veličina sumnjivog područja je negdje oko 234 km2, možda evo danas se možda i nešto smanjilo, a to područje obuhvaća 7 županija, 37 gradova, ugroženo je neposredno oko, nešto više od 180 tisuća stanovnika što je 16,1% ukupnog stanovništva u županijama pod tim sumnjivim područjima odnosno 4,7% ukupnog stanovništva RH i županije sa najvećim područjem su Ličko-senjska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Splitsko-dalmatinska županija. Zaista se evo nadamo da ovi rokovi za razminiranje se više neće produžavati, da ćemo zaista do 1. ožujka 2026.g. biti zemlja bez opasnosti od mina uz napomenu evo da ćemo znati, i kad ti rokovi završe, da ćemo znati iskoristiti velika iskustva i znanje koje naši pirotehničari imaju. Međutim evo ovom prilikom želim govoriti nešto i o jednoj žalosnoj činjenici, kako se i ovaj posao iskorištava za nekakve mutne poslove i, ja bi rekla i krađu novaca poreznih obveznika. Dakle kad su pomislili da bar ima neko područje u kojem neće doć do malverzacija, do lopovluka, evo ponovno se nađemo iznenađeni. Na to nas je evo i upozorila i nadzornica za kontrolu kvalitete u Hrvatskom centru za razminiranje je li svi klubovi zastupnika su dobili njeno upozorenje, a zapravo je o slučaju pisano i u medijima prije nekoliko godina, to je ono što sam i pitala je li u replici, dakle državna tvrtka HEP je naručila razminiranje površina koje Hrvatski centar za razminiranje koji je jedini ovlašten za to, nije smatrao minsko sumnjivim prostorom. Dakle možda se to može opravdati velikom brigom za zaposlenike HEP-a, međutim radi se o državnoj tvrtki, državnom novcu potrošen na poslove koji nisu bili opravdani, dakle nije se radilo o minsko sumnjivim površinama. Tako bi isto tako mogle postupit ne znam i sve ostale javne tvrtke, šume, Hrvatske šume, Hrvatske vode je li i sve itd.. Zanimljivi su evo ovdje i akteri cijele ove priče, pa je tako spominje se i u medijima, dakle spominje se ime generala Filipovića koji daje posao jednoj odabranoj tvrtki Heksogenu koja je u suvlasništvu Tomislava Krmeka koji je, sjetit ćete se, ugostio na svojoj jahti ovog bivšeg ministra Marića. Što se tamo dakle dogodilo, nakon pronalaska dijela mine u hidroelektrani Dubrovnik, HCR dakle jedini ovlašteni da šalje pirotehničara, izvidom utvrđuje da prostor nije minski, minsko sumnjiv, da nije potrebno ga ponovno razminirati, ali HEP ga proglašava sumnjivim, ne znam na osnovu čega i svoje Hidroelektrane Dubrovnik i Peruča proglašava dakle minsko sumnjivim područjem i bez natječaja angažira privatnu tvrtku Heksogen koja to razminira van zakonske regulative. Dakle osim te dvije žurno pregledane hidroelektrane HEP je tada to namjeravao napraviti i sa svim ostalim hidroelektranama koje su bile na liniji obrane državnim novcem sa privatnim tvrtkama bez ikakve kontrole, tada se govorilo jel' možete naći u medijima, govorilo se o iznosima od 30 do 100 milijuna kuna. Ja ću evo uputiti zaista i zastupničko pitanje, pa evo molim odgovor je li se ovo iskontroliralo, jer kažem u odgovoru koji možete naći u medijima novinari su postavili pitanje HEP-u, oni su vrlo hladno i kazali evo ne, mi smo to zaista obavili. Dakle, zaista evo molimo da se utvrdi, da se ispita ovaj konkretan slučaj, da se ispitaju možda i neki drugi slučajevi u kojima je dolazilo do takvih jel' neovlaštenih proglašavanja površina sumnjivima i onda se u direktnim nagodbama naruče tvrtke koje će evo obaviti ono što zapravo nije potrebno i potrošiti novac poreznih obveznika. Evo zahvaljujem. Hvala. Slijede pojedinačne rasprave. Prva je poštovana zastupnica Anita Pocrnić- Radošević. Hvala potpredsjedniče, poštovani gospodine Katić, gospodine Bogdanić, poštovane kolegice, kolege. Nacionalnim programom protuminskog djelovanja Republike Hrvatske predviđa se da će do 2026. godine Republika Hrvatska biti zemlja bez minske opasnosti čime će se svim građanima i onima koji dolaze kao turisti omogućiti siguran pristup prostoru, mogućnost za ravnomjeran gospodarski razvoj, provođenje zaštite okoliša, protupožarne zaštite i slično. Razminiranje hrvatskog teritorija jedan je od prioriteta na polju sigurnosti i to je proces koji traje više od 25 godina. Ima i mjerljive rezultate pa je tako 2005. godine nakon izviđanja i obilježavanja u Republici Hrvatskoj bilo 1174 kilometra kvadratna minski sumnjivih područja, a početkom 2020. godine bilo je 234 km kvadratna od čega je oko 204 km1 minski sumnjivih područja evidentirano u sustavu MUP-a a oko 30 km1 na vojnim lokacijama i građevinama. Prema veličini minski sumnjivog područja, ali i prema udjelu minski sumnjivih područja u ukupnoj površini minski najzagađenije županije su Ličko senjska, Karlovačka i Sisačko-moslavačka. Osvrnut ću se na ono što je učinjeno u Ličko-senjskoj županiji na tematici na tematici razminiranja i što je još potrebno učiniti u narednom razdoblju. Dosadašnjim aktivnostima u potpunosti su razminirane kuće, okućnice, infrastruktura, poljoprivredne površine, gospodarski objekti, područje zaštićene prirode. Nađeno je oko 35000 različitih eksplozivnih ostataka rata, a još preostaje od mina očistiti šume i šumsko zemljište uglavnom u brdsko-planinskim područjima što je zbog obilježja terena i najzahtjevniji dio razminiranja. Za razminiranje u Republici Hrvatskoj utrošeno je do sada oko 7 milijardi kuna, a za što je u Ličko-senjskoj potrošeno preko milijardu kuna. Značajna pomoć je i činjenica da se od 2015. godine kontinuirano razminiranje hrvatskog teritorija sufinancira i bespovratnim sredstvima EU pa se tako u Ličko-senjskoj županiji provodila dva velika projekta razminiranja, a to je bilo razminiranje poljoprivrednog zemljišta od 2015. do 2018. godine čime je površina minski-sumnjivih područja smanjena sa 26,5 km i uništeno je nešto više od 1700 komada eksplozivnih ostataka rata. Zatim, imali smo Fearless Velebit, projekt koji se provodio od 2018. do 2023. godine čijom realizacijom je i područje, minski sumnjivo područje smanjeno za bliže 10 kvadratnih kilometara u Lici uglavnom šuma i šumskog zemljišta, a projektom se koji još traje poboljšava i šumska protu požarna infrastruktura koja je zapuštena zbog ratnih djelovanja, a kasnije i zbog minske opasnosti. Kada je, znači 2005. godine kada je napravljen prvi izvid Ličko-senjska županija imala je 200,6 km2 minsko sumnjivog područja, a početkom 2022. godine za razminirati je preostalo 86,7 km2. To je značajno smanjenje u odnosu na prije 17, 18 godina, ali to su još uvijek značajne površine. Pri tome se 1,3% odnosi na poljoprivredno zemljište, a 98,7% su šumsko zemljište i upravo je kao jedan od izazova naglašeno u Nacionalnom programu o kojem danas govorimo je pronalaženje nepoznatih minsko-eksplozivnih zapreka u šumskim brdsko-planinskim područjima zbog specifičnosti borbenih djelovanja, taktike miniranja ali i same konfiguracije terena.Iako se zbog konfiguracije terena u brdskim, isto tako se zbog te iste konfiguracije terena u brdsko-planinskim područjima očekuje se i smanjenje uporabe srednjih i teških strojeva, a povećat će se udio ručnih metoda čime se proces usporava, smanjuje produktivnost i povećavaju troškovi razminiranja. Što se tiče stanja miniranosti evo prema evidenciji MUP-a u Ličko-senjskoj županiji evidentirano je oko 6318 mina od kojih je 5511 protupješačkih i 807 protu oklopnih mina. Ali evo Nacionalni program protuminskog djelovanja predviđa da će se poslovi razminiranja i .../Govornica se ne razumije./… ukloniti minska opasnost sa cjelokupnog teritorija Republike Hrvatske do proljeća 2026. godine i sigurna sam da će se uložiti i značajni napori i da će se i sve napraviti da se i ta obveza Poštovana kolegice Pocrnić Radošević sigurno da je Ličko-senjskoj županiji od vitalnog značaja da će očisti sav prostor od mina, da će se omogućiti potpuna sloboda kretanja, znači poljoprivrednih zemljišta, pašnjaka i šuma i zato sigurno je vama u ovom nacionalnom našem planu vrlo važno da se do 1. ožujka očisti sav prostor RH, pa tako i prostor vaše Ličko-senjske županije, gdje će se sigurno omogućiti i nove investicije, dodatna ulaganja u poljoprivredu, stočarstvo, a što je najvažnije, zaustavit će se i trend iseljavanja mladih, a moguće čak i stimulirati mlade obitelji da dođu u taj krasan dio RH. Hvala lijepo. Hvala kolegice Budinski. Svakako da nam je u interesu i da želimo što prije očistiti sva minski sumnjiva područja u Ličko-senjskoj županiji, ali isto tako, svjesni smo da je to dugotrajan proces koji traje, evo, već više od 25 godina i ostali smo, ostalo nam je taj dio uglavnom šumskih površina. Ono što je dobro, da su poljoprivredne uglavnom razminirane i to se osjetilo na broju OPG-ova i broju i mladih i svih ostalih poljoprivrednika koji su se počeli baviti poljoprivredom, kad su te, kad su te površine očišćene, ali isto tako, značajno je očistiti i šumske površine, kako zbog gospodarenja drvnom masom, tako i zbog protupožarne zaštite, zbog svih onih izletnika, posjetitelja, turista i zbog lovaca i svih onih koji odlaze u

Hvala potpredsjedniče. Poštovana kolegice, svi mi koji smo evo, živjeli dugo s minama znamo što one su ustvari minski sumnjiva područja napravile za naš kraj i često govorimo i o ravnomjernom regionalnom razvoju, a to je bilo jako teško postići u područjima gdje su mine još bile vidljive. Ja ću se malo osvrnit na ovaj financijski dio. Rekli ste, 7 milijardi je ukupno je otrošeno za razminiranje i od toga je otišlo milijardu u Ličko-senjsku županiju. Neću ni zamisliti što se moglo s tih milijardu kuna u Ličko-senjskoj županiji, međutim, dobra je stvar da ta sredstva dolaze iz više izvora. Županija nije ta ustvari koja mora sama nositi taj financijski uteg koji je uvijek, u jedinice i lokalne i regionalne uprave i samouprave jako težak, spominjali ste nekakve projekte. Dakle i županija se sama uključila s tim da prijavljuje projekti i da projekti budu financirani iz više izvora, kako bi se to razminiranje što više, barem .../Upadica: Vrijeme./... Hvala kolegice Blažević. Da, obadvije dolazimo s područja koja su, eto, već 30 godina smo pod u opasnosti od minski, od zaostataka mina i to je nešto s čim živimo. Imali smo tu nesreću da smo, da da se napredujemo, mi i sad moramo ulagati značajna sredstva za uklanjanje mina, što vam svakako usporava i razvoj, ali evo, kažem, u Ličko-senjskoj županiji ostalo je još 1,6% površina minski sumnjivog područja i nekako se nadam i očekujem da će se to i riješiti. Tim više što su u državnom sredstvu, koliko vidimo iz Nacionalnog programa osigurana sredstva, značajno je korištenje i EU fondova koji su nam na raspolaganju više godine pa je tako, isto tako imamo sredstva donatora, stranih vlada, ali i javnih poduzeća koja sudjeluju u razminiranju. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala kolegice. Evo prije sljedeće pojedinačne rasprave, molim vas da pozdravite učenike Graditeljsko-tehničke škole iz Zagreba koji su naši gosti na galeriji. Sljedeća pojedinačna rasprava, poštovani zastupnik Marin Miletić. **Miletić, Marin (MOST)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS-a g. Sanader, poštovana gđo. Kristina Zadro Omrčen, poštovani suradniče državnog tajnike, kolege vladajući i kolege iz oporbe. Postavite mi obavezno koju repliku, tako da ono, možete i vi vladajući, a možete i kolege iz oporbe. Dakle, još jednom, idemo napravit kratak rezime i onda ću progovoriti nekako kako ja vidim cijelu ovu problematiku. Prvo, želim bit jasan. Čuli smo državnog tajnika, jednu milijardu eura do sad smo potrošili u projekt razminiravanja područja dakle, teritorija RH i znamo i znamo da posao naših pirotehničara je jedan od najzahtjevnijih i najopasnijih poslova koji se provode u RH i ja i ja ću stvarno reći bez imalo patetike, dakle ti momci koji je većina hrvatskih branitelja, koji taom pipaju zemlju, traže mine, čiste naš teritorij od mina da bi građani RH, naši Hrvati i Hrvatice mogli šetati tim šumskim prostranstvima, mogli se vraćati na svoja polja, vraćati se dakle u svoja sela, koliko to košta. Ma koliko god košta, koliko god košta, to nema cijenu. Dakle prvo da se sve, Hrvatska očisti od mina, a drugo, ono što bih stvarno volio da naši pirotehničari budu adekvatno plaćeni. Evo, stvarno bih to volio. Dakle, vi da mene pitate, mislim ja naravno nisam financijski stručnjak, ali vi da me pitate, koliko, ja bih rekao koliko god možeš. Koliko god možeš. Je l' može država 50 hiljada kuna, 50 hiljada kuna? Pa čovječe, on tamo dolazi na neku zemlju, na neke puteve i s minama se bavi dakle i umiru od toga, 38 pirotehničara je poginulo dok su čistili našu Hrvatsku od mina. 38 pirotehničara. Čuli smo državnog tajnika, 607 žrtava mina, a od toga nažalost 38 naših klinaca, djece koja su stradali po šumama od posljedica još jednom, baš želim bit vrlo jasan, vrlo jasan. Koliko god košta da košta, neka košta, država to mora osigurati, mora osigurati, a naši pirotehničari ne smiju bit u nikakvoj poziciji da ne znam, štrajkaju za svoja prava, da traže veće plaće ili nešto, znači sve im se mora osigurati, a onda ne dao Bog dragi, ne dao Bog, ali ako se dogodi da stradaju, to je meni jednako, kako bi vam rekao, oni su, on je dao svoj, svoj život za, za našu Hrvatsku, za našu slobodu dok je čistio mine. Prema tome, sve treba država napravit njihovoj djeci, obiteljima, materijalno ih zbrinut potpuno, dakle na najvećoj razini, pa molim državni tajniče da to prenesete mjerodavnima. Znam da ovdje među vladajućima da, da oni ovdje misle isto ko i ja i neka stisnu tamo ove koji drže kesu da, da se to odriješi. Što se tiče još, još 2-3 stvari, 28 gradova i općina, 6 županija su nam zagađeni minama, imamo gotovo 13 tisuća mina. Nisam siguran koliko naša djeca u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju uopće to znaju je li koja je danas još opasnost od toga i treba tu isto država napraviti sve da senzibilira, senzibilira ovaj javnost, da se ljudi čuvaju. Ono što je meni još važno, dakle i, i vi znate da je to istina i ja trudim se ne generalizirat, stvarno se trudim, dakle ja mislim da u svakom dvorištu ima svega, ja se inače čuvam toga. Na početku mandata sam znao lupetat, a onda sam se malo zbrojio, pa sam reko čekaj malo, stani, nije dobro generalizirati, ali dakle nemojte samo dopustit da i u priči pirotehničara odnosno dakle čišćenja Hrvatske od mina da imamo one situacije farbanje ofarbanih tunela. Evo samo to nemojte dopustit jer to je nešto, najčišće bi trebalo bit, dakle di ljudi daju, riskiraju svoje živote i zato držim da ako Centar za razminiranje koji nam je pod, pod MUP-om je li i to je njihov posao i oni moraju bit ti koji kažu da je nešto čisto ili ne, a ne da dopustimo da HEP ili neke druge tvrtke da direktnim nagodbama bez javnih nabava, znači be…, bez neke, neke otvorenosti i transparentnosti da dogovaraju s nekim firmama privatnim, pa onda tu opet okreću milijune, dakle mislim da je jako važno da o tome progovorimo i na koncu i mi kad govorimo, a vi to znate i s ove pozornice, svi to slušaju, pa onda nekad kaže ajde prijatelju ajde stani, ej nemoj više, dakle ovdje stvarno moramo sve napravit da sve bude čisto, evo toliko od mene u pojedinačnoj raspravi, **Pavić, Željko (Socijaldemokrati)** Poštovani zastupniče, mislim da nitko od nas ovdje nema ništa protiv da se pirotehničari posebno nagrade sa svojim plaćama i da imaju plaću koja je adekvatna za njihov trud i muku koju provode, na kraju krajeva i za strah za vlastiti život i za obitelj koja će nakon njih ostati ukoliko poginu ili ukoliko im se nešto desi, međutim nemojte zaboraviti još jedan aspekt, a to je sigurnost, sigurnost, posebno da se vodi računa i od strane instituta da se vodi briga da u svim poduzećima oni budu sigurni, da imaju adekvatnu opremu i da mogu raditi svoj posao bez ikakve opasnosti odnosno opasnosti zbog toga što nemaju opremu. Hvala vam. Kolega Željko Paviću, to je istina, dakle ono kad smo imali situaciju kad su se naši pirotehničari bunili, sad ne znam točno ni kad je to bilo, kad su govorili o nužnosti poboljšanja uvjeta rada onda smo ustvari tu saznali da sve to isto može bit bolje i zato sam ja stvarno bio jasan u svojim raspravama. Dakle za mene osobno i za, za moje Mostovce i za Klub Mosta ratni veterani, ma sve prijatelju, pa sve zato jer ti nisi bio Minhenska bojna nego si stao '91. i branio svoju zemlju i ti kad, da meni kažeš ne treba mi ništa, ja bi ti sve dao da sam ja država isto, to su naši pirotehničari. Znači državni tajnik, ja ne znam koji, ja ako sam, ako imam dobre informacije 70% njih su to je velik postotak, jel ako imam dobre informacije, možda nemam, pa me ispravite. Dakle to su momci čovječe koji su dvaput branili Hrvatsku '91. i onda ponovo je sad čiste od mina, znači ja bi im sve dao, država mora tu bit uz njih ono bok uz bok do kraja.

svakako, poznam ih dosta jer na našem području u Gospiću uvijek ima pirotehničara jer se kontinuirano rade poslovi razminiranja i znam koji je psihofizički napor i spremnost fizička, psihička i stres koji je prisutan prilikom prilikom obavljanja tih poslova, ali poslove razminiranja rade i pravne osobe koje dobiju temeljem javnog natječaja, a ima ih oko 40 u RH. E sad ono što me zanima, da li status, status plaća, uvjeti, oprema, radna oprema, zaštitna i ostalo, da li one ovise u kojoj pravnoj osobi je taj pirotehničar zaposlen i kako bi se moglo to malo vidjeti da li su kod sviju isti uvjeti, da li su kod nekih lošiji uvjeti i ko to uopće kontrolira i nadzire? Hvala. ja vam nisam struka tu, a govorit ću vam iz, iz iskustva razgovora s braniteljima. Znači Vedran Gerovac je bio u hrvatskim Tigrovima, dragovoljac Domovinskog rata i njegov prijatelj s kojim me on upoznao je njima bio pirotehničar dakle u ratu i poslije je radio jedno vrijeme isto, isto ovaj u tome i s čovjekom sam razgovarao, bio je sa mnom i s mojim katoličkim skautima i u kampu, pa branitelji su nam tu govorili o Domovinskom ratu i o tome, dakle i znam ovo što ste rekli da nisu svi uvjeti u svim tim tvrtkama jednaki i sad po meni država i tu treba dakle pokazat zube i jednostavno reć dakle ne može taj posao radit nitko tko nema one propisane minimalne uvjete ne znam za tako opasan posao. mi moramo zaštitit naše pirotehničare bez obzira dal su oni pod našim ravnateljstvom dakle MUP-a ili su neke tvrtke privatne koje su se tu organizirale, to je moj stav. Slijedi replika poštovanog zastupnika Josipa Đakića. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega govorili ste afirmativno o ovom nacionalnom programu. Ja bi samo htio reći da broj žrtava koji se dogodio u razminiranju od '91. do 2021. je puno veći, iznosi 65 smrtno stradalih, što je dosta veliki broj, ovih 38 je od '96. do 2021., a dotada je već 25 ljudi smrtno stradalo u onim ratnim godinama koji su već i tada radili na poslovima razminiranja kako bi određene lokacije koje su bile već onda oslobođene bile minski očišćene. Stoga evo, šteta je svakog čovjeka, ogroman posao je napravljen, puno donacija se je dobilo iz stranih država kako bi se taj posao obavio i cijena je velika zato što su velike žrtve kroz ove životne žrtve i pirotehničara, ali jednako tako i stanovnika. Hvala vam kolega Đakiću na, na vašoj replici. Ako sam ja dobro shvatio državnog tajnika, a išao sam ga sad pitati od '96. imamo ove podatke, 607 žrtava bili smo u ratu, ovdje evo ima vas dvoje hrvatskih branitelja koliko ja poznajem kolega Đakić i kolega Deur i normalno kad je rat onda se i vjerojatno to drugačije zbraja. Ja sam tad bio klinac ovaj imao sam 10 godina '91. tako da moji prijatelji iz ulice su išli na branik domovine, a mi smo bili klinci. '94. sam upisao gimnaziju. Znači tako da ono, ali, ali ovo je i ovo su zastrašujući podaci znači da od '96. da imamo 607 žrtava, a da je 38 pirotehničara, o tome sam govorio stradalo, dakle poginulo dok su čistili teritorij RH od kojih 6 djece. I zato sve treba napraviti što možemo da se počisti Hrvatska od tih mina i da, da bude sigurna i u tom pogledu zemlja. Hvala. hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Miletiću slažem se s vama kad su u pitanju hrvatski branitelji i mnogi pirotehničari su izišli iz Domovinskog rata i sve emocije poštujem koje dajete uistinu, slažemo se u potpunosti. Ima samo jedna, evo jedna opaska ako je to moguće nije dobro ono što je gospođa Puljak bez da, zašto je neka državna firma naručili iz svojih izvida na određena mjesta da se nešto provjeri. Dopustimo nemojmo ljude imenovati, mi imamo privilegiju da javno s govornice možemo određene stvari reći i možemo pogriješiti. Smatram da ste jedan častan čovjek i da moramo pazit na imena, na ljude jer nakon toga je to vrlo teško, dopustimo državnom tajniku da se očituje, nakon toga ponovo možete doći za govornicu i jasno prozvati ljude ako je to istina, a do tog trenutka izvidi su u takvim situacijama vrlo mogući i znamo da je to jedna opasna situacija. Ne možemo reći ja poštujem ako nešto znate više od mene …/Upadica: Vrijeme./… ali na nešto što nam je netko rekao budimo vrlo obzirni i pažljivi. Evo, hvala vam lijepo. Hvala vama kolega Deur na replici. Ja se s tim slažem, rekao sam da se stvarno trudim ne generalizirat i biti oprezan koliko god mogu. Mi ovdje kao zastupnici, a vjerojatno oporbe ne znam dobili smo tu neke mailove sa svim tablicama, podacima, ja neke ne znam ni pročitati je li da budem iskren. Dakle, od čovjeka koji je iz nadzora za kontrolu kvalitete u Hrvatskom centru za razminiranje. Dakle, on je stao imenom, prezimenom, to potpisao, poslao, a vidjeli ste ja isto sam bio vrlo oprezan dakle samo sam govorio da država mora napraviti sve što može da osujeti svaki pokušaj nepotizma ili korupcije. I to je to. I zato sam ukazao znači samo ono što mi je nekako bila logika, ako imamo naše ravnateljstvo da ravnateljstvo skrbi, da brine je li šta se događa je li. Evo, ako je Centar za razminiranje onda taj ajmo reći koji je najodgovorniji, ako se poslovi već nekome daju da se dobro pazi taj cijeli proces i sve bude ovaj pošteno. Evo, to mi je posebno važno. Hvala vam na replikama svima. Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, gospodine Bogdanić načelniče ravnateljstva, kolegice i kolege danas raspravljamo o jednoj stvarno izuzetno važnoj temi o minski sumnjivim područjima i o Nacionalnom programu protuminskog djelovanja prema koje bi područje RH do '26. godine bilo očišćeno od mina. Izrazita minska kontaminiranost nakon Domovinskom rata i dalje Hrvatsku čini zemljom s minskim problemom. '96. godine čuli smo procjena je govorila oko 13 tisuća kilometara kvadratnih minski sumnjivog područja. Protuminsko djelovanje postalo je jedna od prioritetnih zadaća u Vladi RH u koju se sustavni po mom mišljenju vrlo uspješno ulaže već gotovo 26 godina. O uspješnosti ulaganja govore konkretni i jako mjerljivi rezultati koji su unatoč i ekonomskim i geografskim i tehničkim i ostalim izazovima ocijenjeni kao vrlo uspješnima. Minska područja danas su i tema za oko 180 tisuća ljudi prema ovom programu kojem pričamo i u mojoj Požeško-slavonskoj županiji prije godinu dana održana je prezentacija stanja aktivnosti na minskim sumnjivim područjima županije. Sva minska sumnjiva područja u županiji nalazila su se na području moga Pakraca. U studenom prije nepuna 3 mjeseca u Pakracu je svečano i obilježen završetak protuminskog djelovanja i razminiranja Požeško-slavonske županije. Bio je to trenutak koji smo čekali 30 godina. Uz table mine kojih je bilo postavljeno 187 odraslo je nekoliko generacija i od '92. godine isticano je razminiranje kao prioritet za Grad Pakarac. I kad govorimo o regionalnom, ravnomjernom regionalnom razvoju uvijek imajte na umu da postoje područja koja nemaju istu startnu poziciju za razvoj, a jedan od razloga su svakako i posljedice Domovinskog rata i minski sumnjiva područja. Kraj bogat raznim prirodnim resursima koji može u punom smislu riječi gospodarski rasti zakočen je bio činjenicom da je minski sumnjivo područje. Razvoj turizma, poljoprivrede, šumarstva i ostalih grana gospodarstva ne može se razvijati željenim tempom sve dok nemamo potvrdu o isključenju. Svaki naš projekt moramo uz svu administraciju zaštiti potvrdom da li je to područje na kojem će se projekat izvoditi minski sumnjivo. Davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta također traži potvrdu

pronalazili zaostale mine. Ta situacija dodatno oteža cijeli postupak i zaustavi projekat na određeno vrijeme. Govorilo se puno i o sredstvima, o financijama. Na području Požeško-slavonske županije uloženo je preko 373 miliona kuna u protuminsko djelovanje. Rekla sam kolegici u replici što bi bilo da nije bilo tih stvari, da nije bilo mina, da smo mogli ta sredstva uložiti, npr. u razvoj gospodarstva. Teže dostupne površine, kad govorimo o razminiraju ostavljene su za kraj. Dakle kronološki kada gledamo područja koja su bila polazište razminiranja, na početku su to bile površine uz koji je vezan i život i rad ljudi, zatim bilo je potrebno očistiti ona područja gdje se nalazi infrastruktura kako bi se život što prije normalizirao te smo onda krenuli na poljoprivredne površine, da bi na kraju ostala ta teško nedostupna, teška šumska područja. Moramo biti svjesni toga da evo, 32 godine se na tom područje koje je bilo minirano, nije gospodarilo šumama. Jako puno mogu pričati o razminiranju, ali želim još reći, puno se uložilo u edukaciju stanovništva, pogotovo djece. Dakle mi smo živjeli u tom području koje je bilo minski sumnjivo, nismo mogli slobodno šetati, naši lovci, šumari, planinari, GSS-ovci, vatrogasci, itd., da ne nabrajam, morali su proći dodatne edukacije, kako u svim svojim aktivnostima ne bi bili dodatno ugroženi oni i ostatak njihovog tima. Moram reći da ponosno evo pred vama svima da pored na promet nekretnina u Pakracu iz godine u godinu raste i to je znak da se naše područje može i razvijati, da smo prepoznati kao kao područje u koje vrijedi ulagati i upravo razminiranost našeg područja daje nam još jedan dodatan zamah da možemo planirati budućnost našeg budućnost naše djece i osobno dajem, evo stvarno svaku podršku ovom našem Nacionalnom programu kao i .../Upadica: Vrijeme./... Hvala. Poštovana kolegice Blažević. Evo, svakako vam čestitam i vjerujem da ste, da je osjećate ogromno olakšanje što je vaša županija sada županija bez mina iako ste to dugi niz godina čekali i da ćete svakako korisno gospodariti prostorom koji vam je sada na na raspolaganju. Isto tako, spomenuli ste i nastradale, znači od 1996. g. do sada, stradalo je preko 600 osoba od čega 204 smrtno. Recimo, u mojoj Ličko-senjskoj županiji, 23 su smrtno stradale osobe. Toliko godina bile su kontinuirane akcije, upozoravanja, edukacije o minski sumnjivim područjima, međutim, svake godine događaju se stradanja, sve ih je manje i manje, ali se događaju, svjedoci smo da je i prošle godine bilo, pa svakako moramo i sa ovog mjesta upozoriti sve naše građane da se pridržavaju, da ne odlaze u minski sumnjiva područja, da poštivaju oznake, da ih ne uništavaju i da jednostavno nismo sigurni dok god se ne izvrši potpuno razminiranje. Hvala. Hvala. Da, evo od '96. g. prema službenim podacima u mojoj županiji u minskim nesrećama stradalo je 16 osoba, od kojih 4 smrtno. razgovoru koji je evo, sugovornik je rekao malo. Ja ne mogu dopustiti riječ malo jer mislim da je i jedan previše. Potrebne su bile edukacije, evo, ja se sjećam, isto kao dijete, tu smo, slušam i kolegu Miletića, nekako godište, stalno smo slušali o minama, stalno su nas educirali i to je ono što se treba kontinuirano raditi i što mislim da se radi, to ustvari pokazatelji i govore o tome. Treba educirati lokalno stanovništvo, treba educirati sve one službe o kojima sam govorila o o raspravi jer kad jedan, evo, bili su nam danas u posjeti, vatrogasac dođe na nekakav šumski požar, zna da je tamo obilježeno mina, zna kako, minski sumnjivo područje i zna kako se u tom trenutku treba ponašati odnosno koji je način gašenja ili negašenja požara na tom području, kao i svi ostali koji trebaju pratiti Poštovana kolegice. Ma, ako imam opet dobre podatke, ako ne, tu je državni tajnik sa suradnikom pa može me ispraviti, otprilike neto plaća, o tome ću nešto reći u završnoj, naših pirotehničara, neto oko 9 tisuća znamo da su neki naši momci otišli vani, imali smo prije nekog vremena, izgubili su živote u Jemenu ili di su bili kad su razminiravali. Ljudi jednostavno odu vani, dobiju i nekoliko desetaka puta, je li, veća sredstva i onda jednostavno kad gledaju, imaju svi obitelji, odu vani, je li. Mislite li da bismo mogli kao država možda učiniti više tu, evo u pokrivanju materijalnih troškova njima i njihovim obiteljima, pomoći im sa većim plaćama. da nemamo mi kesu, što se kaže, pa da uzmemo za svakoga tko god bismo htjeli, nemamo, ali ovo je ipak posebno osjetljiva skupina, koja se bavi s jednim tako važnim i opasnim poslom pa mislite li da bismo mogli im dati ipak veće plaće? Hvala. Hvala. Evo, posao razminiranja je strašno opasan i evo, nisam uspjela, ali potaknuli ste me da odam na neki način priznanje za hrabrost, za predanost svima onima koji su izravno svojim radom doprinijeli ovom današnjem stanju u koje se nalazimo. A i zahvaliti im ustvari i za one nekakve buduće korake, za svaki njihov korak na putu do toga da Hrvatska bude potpuno očišćena od mina. Smatram kao i vi da se jako trebamo, kao društvo, kao zajednica brinuti i za pirotehničare i za hrvatske branitelje, slušala sam vašu raspravu i ja se iskreno nadam da možemo kao država učiniti više za njih. Iskreno se nadam, voljela bih to, zaslužili su to, rekli ste i vi sami, riskirali su svoj život i '91., ima ih jako puno, branitelja i danas u tom sustavu, ja se iskreno od srca nadam da možemo učiniti više. Slijedi replika, poštovanog zastupnika Ante Deura. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovana kolegice, evo, vi ste, dolazite iz grada iz županije koji je strašno nastradao, gdje smo svjesni da su mnogi pirotehničari tražili nešto što i sami nisu znali, di su te mine razbacane, gdje je neprijateljska vojska sijala to i to je bilo prestrašno. Uistinu možemo tim ljudima neizmjerno biti zahvalni što su sve napravili izlažući svoje živote. I rekli ste i toliko je novaca uloženo što bi Pakrac sve postigao i koliko je ustvari taj dio Hrvatske koji su prošli taj rat, koliko su propatili i u tom cijelom sustavu straha i vatrogasce ste spomenuli što je jako bitno gdje u jednom trenutku kad se takvi požari događaju vi koliko god imate te karte to nitko ne može garantirati da je to baš tu i da je na tom području baš toliko tih mina. Tako da uistinu možemo biti zahvalni to što se danas nalazi i sigurno tim ljudima dati još jedan veći, ne samo simboliku nego snagu boljeg života i za njih i za njihove obitelji. Hvala, evo svakako se slažem i rekla sam moramo razmišljati o tom ravnomjernom regionalnom razvoju koji je nama bio zakočen. Gospodin Bogdanić kad je dolazio u Pakrac i često puta govorio ne, mi uvijek baratamo podacima od '96. godine, od '92. godine se mi bavimo minski sumnjivim područjima. Trebalo je postavljati tu infrastrukturu ponovno evo danas spominjemo i HEP-ovce dakle oni su morali raditi, moralo se brinuti o o stvarima gdje područja kao što su Pakrac nisu morali brinuti. Imali su jedan korak naprijed. Mi smo prvo morali se vratiti, morali smo napraviti evo sigurnost, osnovati i poduzeća da bi ljudi mogli raditi, a uz sve to razmišljati usporedno da smo minski sumnjiva područja. Dakle, na neki način opet se usporiti i opet ne ići tim zamahom naprijed za koji smatram da evo da bi trebali …/Govornici sva minska sumnjiva područja u Požeško-slavonskoj županiji nalazila su se na području Grada Pakraca. I do prije 3 mjeseca ste evo obilježili završetak protuminskog djelovanja Požeško-slavonske županije. Znači postali ste slobodni od, nema više minskog, minski područja. Vjerujem da je to bio trenutak koji ste svi dugo čekali, pogotovo ovih zadnjih 30 godina, a pogotovo i vama kao gradonačelnici Pakraca to puno značilo jer ste 30 godina živjeli uz one table gdje piše Oprez mina. Pa mislim, pa vas pitam koliko to znači za vas kao gradonačelnicu Pakraca ne samo u gospodarskom razvoju nego i u demografskom. Hvala lijepo. evo pa na neki način sam već to više puta rekla. Prvo ću samo reći da evo kroz nekakvih 2 d 3 tjedna ćemo u Pakracu i obilježiti početak Domovinskog rata jer Domovinski rat je upravo počeo u Pakracu 1. na 2. ožujak '91. godine i stoga ni nije mislim čudno da smo mi bili područje koje je stvarno bilo minski kontaminirano. Nama od kada smo dobili certifikat da više nismo minski sumnjiva područja puno je lakše planirati. Mi imamo Papuk, mi imamo i Psunj, dakle puno razmišljamo, sve više razmišljamo o turizmu doduše prije nekoliko godina smo već počeli o tome razmišljati, ali kada god smo u projekat išli mi smo morali iz, dobiti još jedan, jednu potvrdu, još jedan administrativni korak proći dakle da je to područje očišćeno od mina i evo sjećam se da smo se veselili naše, naša Park šuma Kalvarija kada je i dobila taj certifikat jer smo odmah znali da …/Upadica: Vrijeme./… možemo dalje u rad. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovani Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice izuzetno mi je drago da sam danas mogao čuti od vas da je Pakrac slobodan od mina. Ja se dobro sjećam tih dana rata u Pakracu jer sam i sam žrtva minskog djelovanja i samo u jednom danu su bila 3 mrtva i 13 ranjenih, a sve ostale dane mislim da je preko stotine onih koji su stradali u samom Pakracu od mina različitog oblika, od pješačkih do tenkovskih pa do minobacačkih i svega ostaloga što je ugrožavalo Pakrac. Lijepo je čuti da sada slobodno šećete, da slobodno radite, stvarate i razvijate Pakrac kao i cijelu okolicu i vašu županiju koja je sada bez mina. Traume koje su ostale sigurno su trajne i teško se mogu zaliječiti, no biti bez mina i biti bez rata stvarno je divno za čuti. slažem se u potpunosti s vama, znam evo da ste bili ranjeni na našem području baš u Pakracu, znam i za Malu Gospu, dakle kada je bila postavljena mina. Međutim ja moram reći da poznajem i neke svoje vršnjake koji su stradali, dakle to su bili djeca od svojih 12-13 godina kada su stradali od mina, od postavljenih mina u neposrednoj okolici u samog centra grada. I zato je taj dan kada smo dobili potvrdu da više nismo minski sumnjivi, sumnjivo područje vjerujte bio jedan poseban dan. Kao što sam rekla 30 godina se s time živjelo, pokušavalo se razvijati i veliko je to značenje i moram reći i za mene kao za majku kad evo na neki način mogu slobodnije prodisati pa reći svojoj djeci da mogu otići u neposrednu šumu gdje evo blizu naše kuće što dosada ne bi rekla Imamo zahtjev za stankom. Hvala kolegice. Zahtjev za stankom poštovanog zastupnika Marina Miletića. **Miletić, Marin (MOST)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba MOST-a da još jednom kažem hrvatskoj javnosti, zahvalim se pirotehničarima na svemu onome što rade u razminiravanju na cijelom području RH i ovu našu raspravu gledaju pirotehničari. Dakle, troje ljudi mi se sada javilo, jedna gospođa rekla je da baš želi da je imenujem, Jelavić, njezin suprug je 20 godina pirotehničar. Kaže u početku kad su dogovarali plaće da im je bilo obećano da će biti u rangu saborskih zastupnika. Posljednjih 5 godina pirotehničar tvrdi da im se nije podizala plaća. I evo državni tajniče … rasprava je cijelo vrijeme uistinu, mislim, civilizirana, na razini, stvarno držim da kao država moramo učiniti sve što možemo i tim ljudima koji čiste Hrvatsku od mina ne postoji u Hrvatskoj teži posao, svaki dan ti je glava u torbi, ti kad izađeš na teren, kad dođeš u šumu, kad dođeš na ta polja, na te šumske proplanke, tebi stalno je glava u torbi. I slažem se s pirotehničarima, minimum, minimum bi trebala bit plaća kao nas saborskih zastupnika. Pa evo, neka država napravi tu što može da posebnu tu kategoriju ljudi, da ih stavimo tamo gdje im je mjesto, a to je stvarno da im odamo počast, priznanje, evo i na ovome što čine nakon rata jer su mnogi među njima hrvatski branitelji koji su '91. stali na branik domovine i obranili našu državu od neprijatelja, a onda ponovno u, na mirnom, dakle u ponovo su stali na branik domovine i čiste područje RH od mina. Pa najmanje što možemo napraviti da adekvatno ih vrednujemo uz opremu, sve ono najbolje što moraju imati, da im osiguramo plaće, evo, barem u rangu saborskih zastupnika. Hvala. Hvala lijepa. Prije nego što dam riječ poštovanom zastupniku Željku Paviću, dozvolite mi da pozdravim na galeriji učenice i učenike Srednje škole Biograd na Moru.

dokumenat koji smo dobili u razmatranje, znači na Nacionalni program protuminskog djelovanja. Naime, možda bi bilo bolje da je to druga točka s obzirom da se u samom prijedlogu tog Programa pozivamo i na Zakon o protuminskom protuminskom djelovanju, a danas ćemo u drugoj točki govoriti o tom Zakonu koji se mijenja pa ne znam, g. tajniče, ako nije problem da pogledate, s obzirom da se na nekoliko mjesta pozivate na taj Zakon, da vidite da li možda treba promijeniti članke zakona koji se unutra navode jer ovoga, vidimo da ima tu i nekih brisanja članaka, odnosno ima brisanja i stavaka u prijedlogu tog Zakona, tako da bismo to trebali uskladiti u svakom slučaju. Nadalje, ovdje smo čuli nekoliko rasprava vezano i za pirotehničare, naravno i za plaće i sve ostalo. Mislim da se svi možemo složiti da je prijedlog koji je dan u programu realan, s obzirom i na termine koji su bili do sada zacrtani, a i na plan koji je bio do sada ispunjen, tako da se zna točno od strane centra što kada i koliko se to može napraviti, koliko imamo trenutno aktivnih poduzeća, koliko imamo trenutno aktivnih pirotehničara u Hrvatskoj i koliko se posla može napraviti, tako da u svakom slučaju pozdravljamo taj datum 2006. kad bi trebalo biti ovoga, Hrvatska očišćena od mina. Imamo ovdje nekoliko rasprava je bilo vezano za sam, samo nagrađivanje pirotehničara, naravno, slažem se sa zastupnikom da je neprocjenjivo i teško je reći koliko to platiti s obzirom da su ljudi non stop na terenu ispred mina, da im je uvijek glava u torbi i nikad ne znaju kako budu završili radni dan, no ono što je važnije, na što trebamo mi upozoriti ovdje je da se moraju rezervirati adekvatna sredstva odnosno dovoljno sredstava u proračunu po kvadratnom metru, da bi se kasnije ta sredstva mogla platiti poduzećima. To trenutno vidli smo u programu, odnosno u planu toga nema. Napravljen je plan na temelju sredstava koja su bila uprosječena za proteklih nekoliko godina i to je definitivno premalo, ali rekao mi je g. tajnik odnosno voditelj centra da se radi o tome da će biti povećano i da će se to dići za 15%, tako da možemo očekivati da će i poduzeća moći bolje poslovati. Napomenuo sam ovdje i opet ću reći, izuzetno je važno da vodimo računa o tim poduzećima, ja vjerujem da Centar za razminiranje vodi računa o svemu tome, s obzirom da mi bilo i rečeno da se zapravo ovi natječaji koji se ne raspisuju toliko često, ne raspisuju zbog toga da bi se bilo sigurno da će se teren dobro očistiti, da se ne ide prebrzo preko terena i da pirotehničari obave svoj posao detaljno, da poduzeća zapravo ne bi koristila situacija da ima više natječaja vani pa da onda rasporede svoje ljude na više terena i da su onda ljudi dodatno opterećeni, tako da evo, s jedne strane imamo zahtjev, danas sam ujutro bio na linku sa prijateljima koji su na terenu i kažu evo, gledaj, bilo bi nam puno bolje da imamo više natječaja, da smo sigurni da ćemo imati cijelu godinu posla. S druge strane, evo, imamo informaciju iz Hrvatskog centra za razminiranje informaciju da se to radi zbog toga, zbog njihove sigurnosti da ih ne bi poduzeća u kojima rade, iskorištavala. Imali smo ovdje jednu sumnju da su se radila neka razminiranja koja se možda nisu trebala raditi. Gledajte, to je veliki problem. Svaki život nam je dragocjen i desi li se nekome bilo što na radnom mjestu, bez obzira gdje radi, a pogotovo ako strada od neke zalutale mine, bila bi to tragedija. Tako je to i za naša javna poduzeća i normalno da su ljudi htjeli biti sigurni i raspisivali su natječaje za ta područja. Imamo, imamo inače veliki problem i taj problem je spomenut i u zakonu, odnosno u izmjenama zakona, a to je problem sa usklađenjem sa jedinicama lokalne samouprave koje bi zapravo trebale staviti ta područja u svoj plan za razminiranje, označiti ga kao sumnjiva područja, a to zapravo nije u skladu sa onim što je država predvidjela pa onda imamo probleme kasnije i sa raspisivanjem natječaja. I na kraju bih iskoristio priliku da pozdravim i zapravo da zahvalim svim pirotehničarima koji su na terenu i da pozdravim svoje prijatelje s kojima sam danas bio na liku. Imamo više replika. Prva je poštovanog zastupnika Miletića. **Miletić, Marin (MOST)** Hvala vam potpredsjedniče Sabora. Poštovani kolega Paviću, mislim da je danas uistinu rasprava pa rekao bih, da otprilike, ja mislim da svi isto mislimo, je li, da treba pomoći pirotehničarima koliko god možemo i da Hrvatsku treba očistiti od mina. To je ono u najkraćim crtama. No isto tako pročitao sam evo ovdje, dakle javila se supruga pirotehničara koja kaže da posljednjih pet godina nisu se povećavale plaće i da neto plaća pirotehničara iznosi 9000 kuna. Kaže moj suprug koji je 20 godina pirotehničar, 20 godina, dakle čisti Hrvatsku od mina ima 9000 kuna plaću. Pa evo mislite li vi da bi država ipak tu trebala napraviti još jedan snažniji iskorak. To je ipak posao koji je na najzahtjevnijoj razini. Čuli smo i od državnog tajnika od '96. 36 ih je poginulo, dakle a vjerojatno i nešto više, podaci su od '96. Pa evo što mislite da možemo tu napraviti kao država? Hvala.

čelniku Centra za razminiranje da se povećaju naknade po kvadratnom metru, da se ta naknada kasnije plati poduzeću da bi poduzeće moglo povećati plaću. Znači to je neki slijed. Znači možemo ovdje utjecati, možemo i amandmanima kad će biti rebalans proračuna pokušati na to utjecati da se poveća novac za razminiravanje, pa da onda nakon toga i bude po kvadratnom metru više novaca i samim time i više novaca za plaće pirotehničara. Hajdaš Dončić. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Gospodine Paviću, da li vi znate kolika je cijena razminiravanja sada po kvadratnom i koliko je predviđena u ovom programu 2025.

Ali prosjek koji se navodi unutra je osam kuna i pola. Kažu da je i 9 kuna, međutim evo dobio sam malo prije informaciju od tajnika i od čelnika Hrvatskog centra za razminiravanje da će to doći do 11 kuna, tako da će to biti ipak nekakvo povećanje. Znači to su tri cijene koje se protežu, imamo u dokumentu, imamo cijenu koju je sada tajnik mi tu rekao zajedno sa svojim suradnikom pa očekujem da ćemo stvarno onda s obzirom da to ipak neki rast otprilike 20%, čak i nešto malo više. Očekujem da ćemo onda imati i zadovoljnije ljude na terenu. Bilić, Marina (Nezavisni)** Hvala vam potpredsjedniče. Kolega Pavić, dakle vi ste se dotakli baš plaće za ovaj izuzetno opasan i odgovoran posao i doista evo svaka hvala onima koji ga obavljaju. Kolega Miletić se osvrnuo upravo na te plaće. Javili su mu se ljudi baš koji koji rade u tom sektoru, a ranije smo čuli da, dakle između ostalog 40 privatnih tvrtki kooperira u odrađivanju ovog posla i nemamo zapravo informaciju o visini plaće za pirotehničare i za razminirače. Ali evo, sigurno je ova rasprava prilika da možda ukažemo i predlagatelju da se možda razmisli o zakonski određenom minimumu, jer već smo imali ranije prilike, dakle osim što imamo zakonski određen minimalac imali smo nedavno priliku vidjeti zakonski određenu plaću recimo za direktore građevinskih poduzeća. Ona je 15000, 14, 15000 kuna da se možda ide u smjeru da se i za ovaj posao uvrsti jedna minimalna plaća koju taj poslodavac mora isplaćivati, pa evo. To je sigurno jedan od mogućih puteva gdje možemo utjecati na plaću pirotehničara. E sad je pitanje samo u kojem zakonu da to navedemo s obzirom da u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju toga nema, znači nisu uopće spominjane plaće pirotehničara prvenstveno zbog toga što se opet radi o poduzećima koje isplaćuju plaće svojim radnicima. Naravno, mi možemo utjecati na način da evo preko tajnika i njegovog suradnika i preko proračuna pokušamo povećati tu naknadu po kvadratnom metru, a nakon toga vidjeti da se i u nekakvu zakonsku regulativu uvrsti ovo što ste vi predložili, pa da pirotehničari budu sigurni da će im plaća ići gore. Naime, moram vam skrenuti pozornost, ne znam jeste li, kad ste gledali analize na jednom portalu sam naišao na podatak plaće pirotehničara su čak i manje. Imate plaće pirotehničara koje idu od 900 eura pa na više, odnosno 876 eura pa na više, tako da nije to baš tako da imaju svagdje plaću 9600, znači imaju i manje plaće što je još veća tragedija. **Reiner, Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega Pavić, evo mi smo imali brutalnu agresiju Miloševićevog režima na Hrvatsku i sva sreća zahvaljujući hrabrosti i bogu mi smo dobili rat i rat svaki završi. Ali ono što je još gore je da su ti naši neprijatelji posijali toliko mina gdje ljudi nakon 25 godina stradavaju od toga. Jel' bi bilo minimum korektnosti da ti naši neprijatelji nama daju te karte gdje su stavili ta minska polja da bismo olakšali muku i posao našim pirotehničarima. Znamo da oni rade odgovaran po život opasan posao,

neprijatelja koji je bio izvršio agresiju na Republiku Hrvatsku, no čak ni JNA nije dala karte tih minskih polja. Za ona, četničke skupine koje su te mine sijale na pamet i bez plana jasno mi je da karte ne mogu dati, nisu ih niti imali. Ali JNA je sigurno imala karte jer su oni radili po nekakvim pravilima službe kako se ta minska polja postavljaju i kako se zapravo označavaju. Međutim, nisu bili voljni da to predaju. Ne znam da li se kasnije u pregovorima uspjelo barem jedan dio tih karata dobiti i nakon toga po tome djelovati. Ali s obzirom da vidim kako ide razminiravanje sporo mislim da veći dio zapravo nije pokriven tim kartama koje su se, ako su se eventualno dobile. I tu je zapravo veliki problem jer to vam izaziva i velike štete i veliki trošak, a i

Govorili smo ovdje o cijenama oko 8 kuna do 11 kuna po metru kvadratnom, a HEP je dakle razminirao ili pozvao tvrtke da razminiravaju prostor koji je ocijenio sumnjivim po cijeni od 14,11 kuna, dakle direktnom pogodbom bez javnog natječaja prostor koji je ovlaštena tvrtka ocijenila da nije sumnjiv, minski sumnjiv prostor

razminiravanje zapravo plaćalo iz pet izvora, znači to je bio proračun Republike Hrvatske, javna poduzeća, EU fondovi, donatori, strane države i zajmovi koje je Hrvatska uzela od strane Svjetske banke. Na žalost, nitko od nas ne može utjecati na to da netko ne raspiše natječaj ukoliko se radi o životima ljudi. E sad, postavlja se pitanje ono što ste vi postavili prvo zašto je postavljen, zašto se raspisao natječaj za ono što je netko rekao da to nije minski sumnjivo, a drugo postavlja se i pitanje zbog čega su cijene bile toliko visoke i tko je taj posao odradio. Slažem se sa vama ali vjerujem da bismo taj odgovor mogli dobiti možda od tajnika ili od čelnika Nacionalnog centra za razminiravanje. Ja stvarno ne znam odgovor jer to je malo kompleksno pitanje. Hvala. Hvala. Sljedeća rasprava bit će poštovane zastupnice Dalije Orešković. Nema je, gubi pravo na govor, pa će onda govoriti u ime kluba, idemo na završno izlaganje u ime Kluba zastupnika HDZ-a završno će govoriti poštovani zastupnik Ante Deur. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnikom. Evo sve vas lijepo pozdravljam. Sigurno da ova tema je uvijek osjetljiva i ona nakon toliko godina još uvijek je prisutna u ovim našim prostorima jer prije svega događali su se, nakon Domovinskog rata i kroz Domovinski rat su posijane i toliko mina da Hrvatska nije bila spremna kao što mnoge stvari nismo bili spremni ni u ratu ni nakon toga, a …/Govornik se ne razumije./… su se događale vještine pojedinaca koji su se snalazili na najbolji način kako osposobiti, kako napraviti život bolji osobito u područjima koji su bili u samom tijeku rata. Čuli smo tu i kolege i od Pakraca, Zadarske županije, Ličke, Vukovarsko-srijemske, Osječke, sve su to županije Sisačko-moslavačke koje su bile izuzetno pune mina i sve je to trebalo jednu trećinu Hrvatske dovesti u život normalan ostatku države. I svi ti naši pirotehničari i zato i ovdje želim zahvaliti i gospodinu Katiću i cijelom timu. Napravljen je veliki posao. Ogromni novci, država je uložila kroz sve te godine ogromne novce i slažemo se da posao koji rade naši pirotehničari koji nas gledaju, kao što je rekao gospodin Miletić zaslužuju oni i njihove obitelji najbolju skrb, najbolju financijsku pomoć. To je nešto što je neminovno. Ja sam uvjeren da država to u svojim okvirima daje, ali da kao što je predsjednik Tuđman i ministar Šušak u svoje vrijeme nakon Domovinskog rata prema invalidima Domovinskog rata stradalnicima, obiteljima uvijek smo imali na žalost taj jedan dio Hrvatske kao što danas ima u našem Parlamentu gdje često dolazi do nerazumijevanja ako ćemo kupiti avione zašto ih kupujemo, napravimo vrtiće, škole, uvijek imamo neke usporedbe što možda nije ponekad nije dobro u tom spektru života i u nacionalnoj vrijednosti. Hrvatska može biti stvarno ponosna na ono što su naši pirotehničari napravili danas da možemo reći što smo dali uistinu do 2026. godine da ćemo u globalu biti očišćeni. To je velika stvar. Nitko ne može sa sigurnošću reći nije dobro da u ovom paketu postavljamo imena ljudi i tvrtki državni, prozivamo, a da to nije provjereno. U svakim mogućnostima se može nešto dogoditi, može dovoljno da jedan djelatnik unutar državne tvrtke je nešto primijetio dužni su da se napravi izvid, da se vidi u kojim je to mogućnostima. I dajmo budimo tu transparentni, nemojmo dozvoliti u ovakvim situacijama da budemo politikanti i da prozivamo nešto sitno osobito imena, jer imena kad su, imamo privilegiju biti za ovom govornicom i nije dobro da ta imena budu prozvana, jer nakon toga više nema povratka, ti ljudi više badava je to izvinjenje, isprika, budimo tu stvarno vrlo realni evo. Uistinu taj nacionalni program proizlazi iz prihvaćanja i obaveza koje smo proistekli i koje prihvaćamo i ovih pet točaka koje nacionalni program je prihvatio Republika Hrvatska sigurno to će kvalitetno napraviti i na osnovu analize koja je stručno, kvalitetno, ljudi koji razumiju sustav protuminskog djelovanja u potpunosti i kao što je rečeno do ožujka 2026. godine ukloniti minsku opasnost. Da li će ona biti u potpunosti, ali će u velikom omjeru županije naše osobito bit će očišćene i sigurno da će to uvijek biti prisutno, ali i sigurno da imamo opremljeni sustav na žalost to moramo reći i ovo što nam se u Ukrajini događa da budemo spremni, da imamo danas da nismo u devedesetim godinama kad je Hrvatska vojska i cijeli sustav bili onesposobljeni. Mi smo danas sposobni, spremni, imamo velike izazove koji su pred nama ali imamo i ljude koji znaju odgovoriti na te izazove. I u ovih nekoliko točaka koje su stavljene kao prioritet sigurno da treba nastaviti pružanje skrbi i rehabilitaciju, uključivanje u psihosocijalnu rehabilitaciju, ekonomsku reintegraciju svim osobama stradalima od mina. To je ono jako bitno što što je stavljeno kao jedan bitan čimbenik i poticati ovaj izvoz vještina koje Hrvatska država ima. To nam daje za pravo znanje, vještina, iskustvo ljudi ali i opreme do koje smo došli kroz ta iskustva danas možemo sa sigurnošću reći da je Hrvatska spremna za taj izazov i da možemo biti ponosni na to i sa sigurnošću želimo još jednom pohvaliti i gospodina Katića i cijeli tim na svemu što je napravljeno. Evo hvala vam lijepo. U ime Kluba zastupnika SDP-a završno će govoriti poštovani zastupnik Siniša Hajdaš Dončić. Izvolite. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Nastavljam gdje sam stao, da. Cijenjene kolege i kolegice, dakle ovo pitanje koje sam postavio gospodinu Paviću se zapravo tiče cijene razminiravanja i zapravo samim time kao za ono što povezano i sa cijenama plaća. Dakle, za 2023. i 2024. kao podloga za planiranje potrebnih financijskih sredstava primjenjivana je cijena ili je predložena cijena od 1,13 eura dakle po metru kvadratnom bez PDV-a kao prosječnu cijenu razminiravanja zadnjih godina dok je u ovom programu za '25. godinu primijenjena cijena od 1,20 eura po metru kvadratnom bez PDV-a i to je predviđeno kao u zadnjoj godini razminiravanja i na težim terenima koji će biti preostali za razminiravanje. Isto tako, što je točno navodi se da će financijska sredstva biti precizno definirana godišnjim planom protuminskog djelovanja što je sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju. Predlagatelj nadalje je navodio da će razminiravanje vojnih lokacija i građevina provoditi postrojbe Oružanih snaga RH u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju,

pitanje, kako možemo tumačiti izjavu sa sjednice Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, dakle zapisnička izjava da bez pomoći MUP-a MORH neće biti u mogućnosti do zadanog roka razminirati vojne objekte, to je taj mali gaap što se tiče financiranja, razlike između samog troška i financiranja dakle ovog što treba raditi MUP. Što se tiče potrebnih kapaciteta, a rekao sam u onom prvom dijelu da je to 98,7% šuma i šumskog zemljišta samim tim se očekuje smanjenje upotrebe strojeva za pripremu površina, a posebno ovih srednjih i teških strojeva što znači da će korištenje strojeva u narednom periodu biti ograničeno na male mobilne strojeve koji mogu se naravno transportirati učinkovito i koristiti u takvim područjima. S time da samim time ono što je logično da će se povećati udio ručne metode što vjerojatno tako ono kaže što smo proučavali nazovimo to struka koja već postaje onak nažalost profanirana riječ, ali kaže struka, da će se samim time naravno smanjiti produktivnost, a i samim time će se morati povećati troškovi razminiranja tehničkog izvoda. Dakle, to je ono čisto kažem zdrava logika. U takvim uvjetima značajni udio u metodama smanjenja MSP-a, a osobito u poslovima razminiravanja dakle trebat će pojačati upotrebu pasa za detekciju mina. Kapaciteti do 2026. su zadani, dakle to je 397 pirotehničara, 88 voditelja radilišta, 52 psa uz dnevni učinak po metru kvadratnom dakle od 400 kvadrata, pas 1000 i 210 radnih dana što daje ukupno 45.940 kvadratnih metara. No, zaključno se navodi da se postojećim kapacitetima bez kapaciteta MORH-a,

sad tu jedna napomena, znači predlagatelj je naveo da se njihovi godišnji kapaciteti razminiranja bez MORH-a 45,9 i sad ako pomnožimo taj broj s preostalim godinama '23., '24., '25. znači proizlazi da bi kroz poslove razminiranja i tehničkog izvoda u mogućnosti bili razminirati 183,6 kvadratnih kilometara. Znači ostaje nam neki gaap, e sad kak će se razminirati preostalo područje nije predviđeno u nacionalnom programu. Dakle, to je taj mali gaap. Isto tako, to sam postavio pitanje kao repliku na početku predlagatelj navodi da će MORH pokušati razminirati perspektivne vojne lokacije ili građevine samostalno putem svoje inženjerske bojne dok su neperspektivne vojne lokacije ili građevine predane na upravljanje Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. E sad opet dva pitanja. Jedno ono ponavljam koliko je tih perspektivnih vojnih lokacija ili građevina odnosno koliko kvadratnih kilometara može razminirati MORH samostalno ili u suradnji s MUP-om u nadolazećim godinama, a koliko se pretpostavlja da će se razminirati sukladno Članku 60. stavak 2. Zakona o protuminskom djelovanju odnosno kroz organizaciju MUP-a. Dakle, ti dokumenti nisu predviđeni u ovom nacionalnom programu. I zaključno je to to da vezano za razminiravanje vojnih lokacija i građevina smatram da u nacionalnom programu taj segment je nedostatno spominjan i zapravo nemamo spoznaje na koji način i kako će se to,

Hvala lijepa. Poštovani tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege evo samo još jedan mali osvrt na obitelji naših pirotehničara. Nažalost evo imao sam prijatelja koji je poginu na slunjskom poligonu prilikom uništavanja minsko eksplozivnih sredstava. Dečko iz Krapine, mlad čovjek, ostala žena, djeca. Znam kad je poginuo da je to bilo sve i financirano i organizirano od strane pouzeća u kojem je radio i tu nije bilo nekih većih problema. Kako je sada nisam uspio doznati jer nisam uspio stupiti u kontakt sa obitelji u proteklih nekoliko dana, ali se nadam da se vodi računa o tome i dalje i da će se voditi računa i kroz zakonsku regulativu i kroz poduzeća u kojima ti naši pirotehničari rade ukoliko im se ne daj Bože nešto desi. I slažem se sa gospodinom Deurom, moramo voditi računa o tome da se ne kritiziraju stvari koje su eventualno sporne vezano za razminiravanje jer je teško procijeniti u kojem momentu je neki teren siguran. To je jako teško, a nemojmo zaboraviti ako smo bili rukovodioci u nekom malo većem poduzeću koliko puta godišnje morate napraviti kontrolu je li lift ispravan ili nije da se ne bi slučajno netko ozlijedio, a ne daj Bože da se dođe na nekakav teren gdje je nekakva zaostala mina i da se nešto desi. E sad ne ulazim u financijske aspekte, ne ulazim u druge motive, ali …/Govornik se ne razumije./… ljudskosti i sigurnosti ljudi definitivno moramo poštivati i iza njega moramo stati. pojedinačnoj raspravi rekao sam i ja već u pojedinačnoj raspravi i predsjednik stranke Davorko Vidović govorili smo o tom puno i nadam se da će se bar malo promijeniti onaj dio na koji smo pokušali utjecati, a to je dio vezan za naknade za ta poduzeća. Ukoliko je točno ono što je rekao čelnik Nacionalnog centra za razminiranje onda će to ići do ne varam tako ste rekli tako da će to biti u odnosu na sada ipak dovoljno povećanje od 20% povećanja pa kad bi se i pirotehničarima povećale plaće 20% to bi bilo dobro. No moramo biti iskreni do kraja i evo danas sam razgovarao ujutro bio sam na linku s prijateljima koji rade na terenu i koji su u tim poduzećima i kad slušam njih i kad slušam gospodina koji je na čelu nacionalnog centra, to su dvije različite priče. Znači oni se žale da natječaji nisu dovoljno često raspisivani, gospodin kaže imamo razloga za to jer hoćemo da bude sigurno razminiranje i da teren prođu onako kako trebaju proći, da ih ne bi njihovi vlasnici rasporedili po terenu pa da se to napravi ofrlje. A vidimo u prijedlogu zakona koji ćemo imati kasnije u drugoj točci da imamo problema sa tim tehničkim nadzorom. Naime, vidite da je u prijedlogu zakona između ostalog će se mijenjati i taj tehnički nadzor koji do sada nije bio zadovoljavajući tako da će se vjerojatno i onda moći drugačije kriteriji postaviti na samom terenu, a moći će onda i vlasnici drugačije raspravljati i sa Centrom za razminiranje s obzirom na raspisivanje natječaja. Naravno da bi bilo idealno kad bi sva poduzeća imala posao u kontinuitetu kad ne bi imali pauze, to bi im bilo najisplativije i za njih i za njihove zaposlenike, no međutim prema riječima čelnog čovjeka Centra za razminiranje ispada zapravo da se natječaji raspisuju točno u skladu sa terminskim planom i to moramo poštivati i na prvom mjestu je sigurnost ljudi. Očito se ovdje i od strane centra vodi računa i o sigurnosti zaposlenika u tim poduzećima, pa moramo taj dio respektirati i poštivati. Nadalje, moramo biti svjesni i moramo apelirati i na vlasnike tih poduzeća, osnivače tih poduzeća da novac koji će na kraju krajeva nakon ovog povećanja dobiti na svoje žiroračune po kvadratnom metru da nakon toga ali kvotni dio tih novaca rasporede i našim pirotehničarima i da ih adekvatno nagrade. Hvala lijepa. Time smo završili ovu točku pa zaključujem raspravu, a o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. **Jandroković, Gordan

Raspravu su proveli Odbor za obranu, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Žarko Katić, izvolite.

Poštovani državni tajniče.

poštovani državni tajniče

Poštovani zastupnik Pavić.

Poštovani zastupnik Pavić.